Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, drage gospe, dragi gospodje! Začenjam 2. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Iva Dimic do 16. ure, Jožica Derganc, Tomaž Lisec, Zoran Mojškerc pa od 19.15 dalje. Na sejo sem vabila kandidata za predsednika Vlade dr. Roberta Goloba. Vse prisotne lepo pozdravljam! Začenjamo z delom in prehajamo na določitev dnevnega reda 2. izredne seje Državnega zbora.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 Preden preidemo na odločanje o dnevnem redu, moramo odločiti o zahtevi za odločanje o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora. zbora. Kolegij predsednice je namreč na 1. seji 24. maja 2022 sprejel predlog sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, na podlagi katerega je pripravljena 4.a točka dnevnega reda, to je Predlog sklepa o imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec danes, 25. maja, zahtevala, da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora, s katero je bil sprejet sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Robertom Golobom je prav tako danes, 25. maja, vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora, na kateri bi zbor obravnaval navedeno zahtevo za odločanje o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora. V skladu s parlamentarno prakso lahko Državni zbor na že sklicani izredni seji o zahtevi za odločanje o odločitvi kolegija odloča le na podlagi vložene zahteve za sklic izredne seje zbora. Zato prehajamo na obravnavo navedene zadeve. Želi predstavnik vlagatelja zahteve za odločanje o odločitvi kolegija besedo za predstavitev zahteve? Da. Prosim, gospa Jelka Godec, izvolite. Kolegij predsednice Državnega zbora Republike Slovenije je na 1. redni seji 24. maja sprejel sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o odločitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Gre za odločitev Kolegija predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, ki je v nasprotju s 33. členom Poslovnika Državnega zbora. V navedenem členu je namreč navedeno, da kolegij ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanskih skupini, upošteva velikost posamezne poslanske skupine, ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije. Državnega zbora, ki gre takole: »Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine, poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacijo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih. Po razrezu in opravljenem matematičnem izračunu na podlagi Poslovnika Državnega zbora zbora Republike Slovenije je poslanski skupini SDS pripadalo šest predsedniških mest v delovnih telesih. Po posvetovanjih in dogovarjanjih smo podali predlog za šest predsedniških mest, a je na seji Kolegija predsednice Državnega zbora prišlo do odločitve, ki je po našem mnenju v nasprotju s Poslovnikom Državnega zbora. S sprejetjem amandmaja, ki ga je vložila Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, se je eno predsedniško mesto odvzelo poslanski skupini SDS, in to je mesto predsednika Komisije za nadzor javnih financ. Po tem razrezu oziroma sklepu, ki je bil sprejet na Kolegiju predsednice Državnega zbora, tako poslanski skupini SDS pripada le pet pet predsedniških mest, čeprav, ponavljam, ji po razrezu in matematičnem izračunu, opravljenem s strani Kabineta predsednice Državnega zbora, pripada šest predsedniških mest. Naj povem, da so pogajanja oziroma dogovarjanja tekla včeraj pa že tudi prej na neformalnem in potem formalnem delu in da Slovenska demokratska stranka ni zahtevala nič manj in nič več, kot ji pripada po matematičnem razrezu, torej šest predsedniških mest in šest podpredsedniških mest. Vse ostalo je neko dogovarjanje v ozadju, v katerem nismo sodelovali in v katerem smo, vsaj tako sodeč oziroma je dejstvo, oškodovani za eno predsedniško mesto. S tem se krši 33. člen Poslovnika Državnega zbora in menimo, da na takšen način Državni zbor, Kolegij predsednice Državnega zbora ne more nadaljevati s svojim delom. Predsednica Državnega zbora je včeraj za medije dejala, da je bil razrez zastavljen, citiram: »Zastavljen je bil tako, kot mora biti, ampak v Državnem zboru velja večinsko pravilo in izglasovan je bil amandma, ki je bil predlagan s strani NSi.« Potemtakem, če to prevedemo za delo naprej, lahko večina odloči, da ne velja poslovnik, da ne veljajo mandati določenih poslancev. Torej je tista večina, ki odloča, večina koalicije, mogoče še s kakšno pomočjo, in lahko se kaj kmalu zgodi, da kdo ostane ob mandat in da se ne spoštuje predvsem Poslovnika Državnega zbora. Še nekaj nas navaja k temu. Tudi napovedi v medijih, da bodo sklicani hearingi pred poslovniškim rokom, govorijo o tem, da se očitno v tem državnem zboru ne bo več spoštoval poslovnik. Ponovno poudarjam, Slovenska demokratska stranka bo delovala v Državnem zboru konstruktivno in naprej, ko se bo spoštoval Poslovnik Državnega zbora, ko bomo dobili predsedniška mesta, ki nam, ponovno poudarjam, pripadajo po razrezu in matematičnem izračunu predsednice Državnega zbora, se, po njeni izjavi [sodeč], očitno strinja, da je razrez, ki ga je pripravila, takšen, kot mora biti po poslovniku, in da je amandma, tisti, ki ga je izglasovala koalicija oziroma amandma Nove Slovenije, ki je bil izglasovan včeraj na kolegiju z večino, torej da lahko večina odloči, da ta pravila ne veljajo več. Zato na tem mestu opozorilo, ponovno odločitev o sklepu predsednice Državnega zbora z razumom, da pripada poslanskim skupinam točno tisto število predsedniških mest, ki jim pripada. Nič več in nič manj. Hvala. Hvala lepa. O tej zahtevi ni razprave in obrazložitve glasu, si bom pa kot predsednica Državnega zbora vzela pravico, da objasnim nekatere stvari. Prebrala vam bom šesti odstavek 33. člena Poslovnika Državnega zbora, ki gre takole: »Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine, poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij v Državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacijo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih.« V tej določbi, ki sem vam jo zdaj prebrala, ni nikjer nobenega matematičnega izračuna. To je bila parlamentarna praksa, ki ji bomo sledili, ampak praksa ni isto kot določba poslovnika. Po mojem vedenju je bilo poslanski skupini SDS ponujeno – še vedno je ponujeno – eno podpredsedniško mesto, ki ga še ni izkoristila. In, prosim, pravne razlage so besedna, teleološka, zgodovinska in druge. Nismo črkobralci, predvsem pa ne v Državnem zboru. Zdaj prehajamo na odločanje o sklepu o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, kot ga je sprejel Kolegij predsednice Državnega zbora na prvi seji 24. maja 2022. Izvolite postopkovno.

zato na tem mestu predlagam prekinitev seje za 45 minut in predsednico prosim, da odloči o tem, da da razlago, ali je točka 4.a v skladu s Poslovnikom Državnega zbora. To je možno po peti točki 66. člena. Še enkrat, moj postopkovni predlog je, da se pozove Zakonodajno-pravno službo, da poda mnenje glede

Zdaj se pa vprašajmo, kje sedimo. Kje sedimo. Gremo naprej. Jaz razlagam poslovnik in gremo naprej. Če Državni zbor sklepa ne bo sprejel, bo Kolegij predsednice Državnega zbora sprejel nov sklep, 4.a točka dnevnega reda 2. izredne seje pa postane brezpredmetna do dokončne odločitve kolegija, zato o njej v tem primeru danes ne bomo odločali. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav.

Zdaj pa prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red … / nemir v dvorani/ Prosim za mir! Kot ste ga sprejeli s sklicem. To se pravi, glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo.

2022 predlagal, da za novega predsednika Vlade izvoli dr. Roberta Goloba. Besedo dajem kandidatu za predsednika Vlade dr. Robertu Golobu, da v skladu z drugim odstavkom 226. člena Poslovnika predstavi programske zasnove Vlade. Dr. Golob, izvolite.

da si želijo živeti v normalni državi. V državi, kjer ne bodo ves čas v stiski in negotovosti, kaj prinaša naslednji dan. dan. Ves ta mesec se ukvarjam sam pri sebi s tem, da poskušam ugotoviti, kaj je tisto, kar od nas, ki smo dobili tako jasen mandat, dejansko ljudje pričakujejo. Pogovarjam se, na ulici, v trgovini, tudi doma, o tem, kaj je tisto, kar ljudje pričakujejo. Veste, kaj je najbolj zanimivo? Ljudje pričakujejo upanje. Ljudje ne zahtevajo nič drugega kot to, da bodo lahko upali, da je prihodnost lepša. To je vse, kar si želijo. In to upanje je univerzalno. Vaše volivke in volivci upajo isto kot naše in vaše. In to je zame ključna, ključna zaveza, ki jo moramo mi vsi skupaj danes dati njim. In jaz jo dajem. Če si bom za kaj prizadeval v tem mandatu, je za to, da bodo ljudje dobili upanje na boljšo prihodnost. Ker si to zaslužijo. Oni. Mi pa moramo za to delati. Vsako sekundo, vsak dan in cela štiri leta, ali pa dvakrat štiri leta, če bo to potrebno. Še ena zadeva, ki je ravno tako v mojih mislih v zadnjem mesecu, je to, da teh volitev nismo dobili sami v Gibanju Svoboda niti jih ni dobila sama koalicija, ampak smo jih dobili skupaj s civilno družbo. Tega ne smemo pozabiti in tudi ne bomo pozabili. Moja zaveza civilni družbi je, da nismo pozabili na njih in da bomo vzpostavili konstanten, kontinuiran dialog, kako bomo skupaj z njimi iskali rešitve, ki jih ljudje pričakujejo od nas. To ne pomeni, da bežim od lastne odgovornosti. Ravno obratno, prevzemamo še več odgovornosti. In vso odgovornost prevzemamo s hvaležnostjo, ampak ponižno, ker se zavedamo, da smo mi tisti, ki moramo služiti ljudem, in ne obratno. Edino na ta način bomo lahko nekoč z dejanji, ne z današnjimi besedami, pridobili tudi zaupanje ljudi. Ljudi z leve, ljudi z desne in ljudi iz sredine. Ker vsi mi si želimo, kot sem že rekel, upanje na boljšo prihodnost, zase, za svoje otroke in svoje potomce. Ampak da ne bom govoril samo o upanju, boste dovolili, da si izberem tri programske teme, ki bi jih rad naslovil. Tri programske teme, ki na nek način ponazarjajo tudi naš volilni in koalicijski program, in to je, da želimo živeti v državi, ki bo socialno pravična, ki bo solidarna in ki bo temeljila na znanju. Želimo si socialno pravično družbo, solidarno družbo in družbo znanja. Ker samo z znanjem lahko ustvarjamo tisto vrednost, s katero bomo poskrbeli, da bomo tudi dejansko imeli socialno pravično in solidarno državo. Pri socialni državi se bom namenoma osredotočil na temo, od katere ne bežimo, ne pred volitvami ne zdaj, in to je tema, ki je tudi v mislih ljudi najbolj pogosta, to je javni zdravstveni sistem. Javni zdravstveni sistem je temelj, na katerem sloni vsaka socialno pravična država. To mora biti sistem, ki bo seveda dostopen vsakomur ne glede na to, kakšen je njegov socialni status, ne glede na to, kakšna je težava, ki ga muči. Pri vseh naših programih smo si zastavili zadevo dvostopenjsko. Zastavili smo si, kam želimo priti do leta 2030 po dveh mandatih in kateri so koraki, s katerimi bomo štartali takoj. Zaradi tega ker ni vedeževalca na svetu, ki bi lahko gledal v prihodnost dlje kot naslednjih nekaj mesecev. Zato morajo biti ti koraki za naslednjih nekaj mesecev – in o teh bom zdaj govoril – jasni, za kasneje so pa usmeritve, kam želimo. Kar se zdravstva tiče, si upam trditi, da bomo naredili prvič v zgodovini samostojne Slovenije eksperiment – čeprav ste bili nekateri proti eksperimentom – po katerem se ne bomo lotili reforme zdravstva na papirju, ne bomo pisali ne bele ne zelene knjige, ne bomo najeli konzultantov, da nam bodo pisali zdravstveno reformo, ampak bomo dali istočasno na mizo vse tri ključne sestavine. V interventnem zakonu, ki bo pripravljen v kratkem, pa upam, da ne bo zablokiran vnaprej, bomo pripravili načrt tako imenovanega stresnega testa – bom razložil, kaj to pomeni – za sistem zdravstva, javnega zdravstva. Dali bomo nosilce, ki bodo za ta načrt prevzeli odgovornost, in zagotovili bomo denar, da bodo ti nosilci to odgovornost lahko udejanjili. Samo takrat, ko pridemo z vsemi tremi elementi, mislimo resno, sicer samo pišemo mrtve črke na papirju in nič se ne more zgoditi. V tem načrtu bomo morali zajeti vse, predvsem pa bomo morali najti en odgovor v 18 mesecih – kje so skrajne meje javnega zdravstvenega sistema, ki jih lahko ponudi našim občankam in občanom, državljankam in državljanom, do kam lahko dobesedno javni zdravstveni sistem pripeljemo, da izvaja storitve za vse nas. Zakaj je to pomembno? Javni zdravstveni sistem moramo najprej usposobiti, moramo zagotoviti ustrezno organizacijo, ustrezno informatizacijo in digitalizacijo, zagotoviti ustrezen način dela na primarnem nivoju, izkoreniniti korupcijo in zagotoviti, da bo denar sledil bolniku. Po 18 mesecih trdega dela bomo vedeli, kje so meje javnega zdravstvenega sistema. V teh 18 mesecev bomo dali vse najboljše, kar Slovenija premore, ne glede na ideološko pripadnost. Vsi zdravniki, vse medicinske sestre in celotno negovalno osebje in najboljši pravniki in ekonomisti, ne glede na ideologijo, so povabljeni zraven. V enem delu so že v strokovnih ekipah. Strokovne ekipe se bodo še dopolnjevale. Gre za zgodovinski eksperiment, ampak z jasnim namenom: kako zastaviti javni zdravstveni sistem, da ga bomo lahko v letu 2024 zares reformirali, da bo zdržal naslednjih 20 let. 20 let. Na podoben način se bomo lotevali tudi drugih področij. Uporabil bom primer solidarnosti. Druga tema, ki je danes najbolj v mislih naših državljank in državljanov, je draginja, prehranska draginja, energetska draginja. Ključno pri tem niti ni, kolikšne bodo cene, saj vsak od nas, tudi sam jih, opaža vsak dan nove dvige, ključna je negotovost. Ljudje danes ne vedo, kdaj bo tega konec niti kako se bo končalo. Odgovor, ki ga danes dajem, je, da bomo to negotovost odpravili do jeseni. Ne jeseni 2023, ne jeseni 2024, do letošnje jeseni. Z vso odgovornostjo, tudi sam se bom osebno v to vključil, bomo našli vzroke za draginjo in pri vzroku začeli delati, da draginjo omejimo, tako prehransko kot energetsko. V energetiki mi bo to malo lažje, lahko si predstavljate, zakaj, v prehrani mogoče malo težje, ampak uporabili bomo iste prijeme. In ja, na koncu, če bo potrebno, bomo tudi šli v regulacijo cen. Ampak začeli bomo s prostovoljnimi dogovori. Začeli bomo s prostovoljnimi dogovori s proizvajalci in trgovci, največjimi, zato da najdemo pravilno porazdelitev bremena. Svet danes ni v normalni situaciji in v Sloveniji si ne zaslužimo vojnih dobičkarjev in jih ne bo. Vsak bo moral prevzeti del svojega bremena na pošten in pravičen način.

na kateri točki lahko odpravimo vzroke za takšno draginjo s konkretnimi vladnimi ukrepi in na kateri se to pač ne da in bo potrebno regulirati. Na koncu je ključ samo eden – gotovost. Gotovost za kmeta, ki je pridelovalec hrane, gotovost za trgovca, ki mora prodajati hrano ali energijo, in predvsem gotovost za potrošnika, ki bo to moral plačevati. Tudi tu obstajajo kratkoročni ukrepi, ki sem jih naštel, in dolgoročni. Dolgoročni ukrepi bodo intenzivni in odločni. Elektrifikacija in solarizacija Slovenije bo nekaj, o čemer bom govoril vsak mesec, ko bom v parlamentu, in na tem bomo delali na polno. Celoten javni sektor se bo temu moral prilagoditi, ker je to edini način, da se izvijemo istočasno iz podnebne in zelene krize in iz draginje, ki izhaja iz ukrajinske krize in odvisnosti od fosilnih goriv. To lahko naredimo na našo srečo v resnici zelo učinkovito, ekonomsko zelo učinkovito. Čisto za konec še tretja prioriteta – družba znanja. Edini način, da pridemo do nove ustvarjene vrednosti. Pa ni nujno, da je to samo materialna, ni nujno, da je to denar. Vrednost lahko ustvarjamo materialno in nematerialno. Vrednost lahko ustvarjamo zaposleni v gospodarstvu materialno, vrednost lahko ustvarjajo javni uslužbenci tako materialno kot nematerialno. Vrednost lahko ustvarjajo kulturniki, šolniki, vsi. Edini način, da bomo to vrednost dejansko maksimizirali, je, ko bomo vlagali v znanje. Trije na videz enostavni ukrepi ali usmeritve, ampak jih je treba sistematično začeti izvajati. Na začetku se začne z digitalizacijo, začne se z zajemom podatkov in s povezljivostjo vseh sistemov. Ko imamo sisteme povezane in podatke zbrane, kar naenkrat dobimo šele dostop do informacij, in takrat zaradi vidljivosti informacij sploh vemo, kaj počnemo. Brez tega tavamo v temi. Vzporedno s tem bomo vlagali v ljudi. Vlagali bomo v ljudi tudi v javni upravi – v poslanski skupini smo na tem že začeli [delati] – zato da bomo razvijali njihove talente. Razvijali bomo njihove vrline z enim samim namenom da bo vsak lahko delal tisto, v čemer je najboljši. Ker takrat ko človek lahko dela tisto, v čemer je najboljši, družbi, ne samo sebi, družbi lahko največ da. da. Ta imperativ bomo vpeljali v vseh porah delovanja naše družbe, ne samo v gospodarstvu. Zato ker tisti, ki je v nečem najboljši, ne samo v športu, kjerkoli, je tudi najbolj srečen in zadovoljen s svojim delom in opravlja svoje delo ne samo najbolj predano, ampak tudi dejansko z najvišjo vrednostjo. Vrednost se ne meri samo v denarju. Poudarjam še enkrat. Obstaja množica različnih kriterijev, kako lahko vrednost in naš doprinos družbi merimo, in vse se da meriti. Če strnem. Želimo si in to je bistvo našega novega družbenega dogovora, o katerem smo govorili že pred volitvami – da bomo s svojimi aktivnostmi zajeli vse generacije. Da bomo zajeli mlade, zato da si bodo z veseljem po študiju, tudi v tujini, doma ustvarjali svoj dom, da si bodo doma ustvarili svojo družino, da bodo doma ustvarjali vrednost in jo s tem vračali družbi, ki je vlagala v njih tekom šolanja. Želimo si, da delovno aktivno prebivalstvo najde smisel v svojem delu, najde svoje poslanstvo in je to poslanstvo ustrezno prepoznano, ustrezno ovrednoteno in tudi nagrajeno. In ne, ne želimo si države, v kateri bomo imeli v gospodarstvu delovna mesta z nizko dodano vrednostjo. Ne, ne želimo si države ali družbe hlapcev. Ne bomo hlapci, poudarjam in bom poudaril vedno. In potem se ločijo družbe, o katerih lahko govorimo, da imajo visoko vrednost, visoko vrednost blaginje, skandinavske, če hočete, protestantske, mogoče od naše, kjer smo danes, pa ni nobene potrebe, da se samoomejujejo na tem. Mislim, da imamo vso pravico, tako mi kot naše državljanke in državljani, da si želimo in upamo na boljšo prihodnost. In to je ravno to. Prek znanja bomo lahko do tja prišli. In seveda si želimo družbo, v kateri bodo tudi upokojenci, mlajši upokojenci lahko še dajali, ker imajo še dosti dati družbi in si želijo dosti dati družbi, in bodo starejši upokojenci, ki si želijo samo še varno in dostojno starost, lahko to preživljali doma, če bodo tako želeli, in se hkrati ne odpovedovali storitvam, ki bi jih bili deležni drugje. Ker se bodo počutili varne in ker bo njihovo dostojanstvo ostalo njihovo. Ravno na točki dostojanstva bi rad povedal še eno stvar. Odločitve, ki jih bomo morali sprejemati, ne bodo vedno enostavne. Bodo tudi težke med njimi. Bodo. Dostikrat se bomo morali odločiti, ali damo prednost, parafraziram, ljudem ali kapitalu. Ta je enostavna. Dostikrat se bomo morali odločiti med različnimi skupinami ljudmi, tako ali drugače, ker ne bodo vsi enako prizadeti z določenimi odločitvami. In ena točka je, na katero bomo morali biti ves čas pozorni, sprejemali bomo take odločitve, da ne bodo krnile dostojanstva ljudi. Ni pomembno nič drugega kot to, da karkoli bomo sprejeli, bomo vedno morali imeti pred očmi dostojanstvo ljudi. Če želite, invalidi so tista ranljiva skupina, kjer to največkrat, mogoče celo nenamerno, kršimo. In bomo dali poseben poudarek ravno na tej točki, da bomo ljudem, ki so ranljivi, ne po svoji izbiri, mi, ki nimamo te smole in imamo to srečo, da jim lahko pomagamo, pomagali. Zato dajem dostojanstvo na to točko. Čisto za konec, zdaj sem pa res na koncu. Danes je 25. maj. Nekateri se ga mogoče spominjate malo čudno, jaz se ga spominjam s ful veliko radostjo. 25. maj je bil v mojih spominih vedno en tak lep praznik, pa ne zaradi imena, še manj zaradi razloga, ampak ker je v takem fantastičnem obdobju leta. Predvsem ena točka je, na katero se spomnim vedno na ta dan. 25. maj je bil zame vedno praznik, na katerega sem se spomnil veselja do življenja. In to veselje do življenja je tisto, kar hočemo vrniti vsem našim državljankam in državljanom. Hvala.

Hvala kandidatu za predsednika Vlade dr. Robertu Golobu. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati. Mag. Matej Tonin, izvolite. Spoštovana predsednica, drage poslanke in poslanci! Dober dan, kandidat za predsednika Vlade! Maj je lep mesec. Maj je mesec veselja do življenja, tako ali drugače. Eni se ga spominjate po teh stvareh, drugi se ga morda spominjamo po šmarnicah, ki prav tako prinašajo veliko veselja v naše življenje. Slovenija stoji pred resnimi izzivi, in če kaj, potem imamo skupno odgovornost, da poiščemo najboljše rešitve za to prihodnost, v kateri moramo zagotoviti dostojno življenje vseh in se resno pripraviti na prihajajoče izzive, ki jih pred nas prinašata vojna v Ukrajini in tudi covid kriza. Slovenke in Slovenci smo v zgodovini dokazali, da povezani lahko dosežemo neverjetne stvari. Slovenijo lahko uvrstimo tudi med najbolj razvite, sodobne, zelene in digitalne države, seveda pod pogojem, da bomo vsi skupaj iskali stvari, ki nas povezujejo, in ne tistih, ki nas razdvajajo. Le skupaj lahko ustvarimo Slovenijo, na katero bomo resnično ponosni. Nikogar ne smemo pustiti za seboj in vsakogar moramo spodbujati, da razvija svoje lastne talente. Če uspe posamezniku, uspe Sloveniji. Šele takrat ko se bomo veselili uspehov drug drugega, bo jasno, da nam je kot državi tudi uspelo. Nova Slovenija je stranka dialoga, stranka delovnih ljudi in ustvarjalnih ljudi, ki imamo v prvi vrsti radi Slovenijo. Ne obljubljamo, ampak delamo. Tudi v tem mandatu bodo naše prioritete delovanja usmerjene predvsem na pet področij. Naj jih izpostavim. Prvič: nadaljnje izboljšanje poslovnega okolja. Drugič: krepitev vsem dostopnega javnega zdravstva. Tretjič: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. Četrtič: učinkovita priprava na izzive, ki jih prinaša ukrajinska vojna. In petič: nadaljnja blažitev posledic covida. Ko sem dejal, da bomo delali, ne pa obljubljali, sem imel v mislih, da od Nove Slovenije kot opozicijske stranke lahko pričakujete konkretne zakonske predloge. Svoje zakonske iniciative želimo usklajevati z vsemi parlamentarnimi strankami, saj se zavedamo, da ljudje ne morejo živeti od lepih idej, ampak predvsem od konkretnih dejanj. najprej dotaknem ohranjanja gospodarske aktivnosti. V Novi Sloveniji smo prepričani, da je dobro delujoče gospodarstvo najboljša socialna politika. Zadržati moramo visoke stopnje gospodarske rasti in ustvarjati poslovno okolje, da bodo podjetja lahko investirala. Investicije so vir razvoja. Samo tako bomo lahko zagotavljali javne storitve, kot so zdravstvo, skrbeli za ranljive in gradili tudi ceste in železnice. Če kaj, potem lahko rečemo, da je v Sloveniji obremenitev dela enostavno previsoka. Smo v vrhu držav Ljudem se danes žal velikokrat ne splača delati. Zakon o dohodnini, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, prinaša razbremenitev plač in višje neto plače vsem. To je bil po naši oceni zagotovo korak v pravo smer. Nova Slovenija – to napovedujem vnaprej, da ne boste presenečeni – bo uporabila vse zakonske in tudi poslovniške možnosti, da bo ta Zakon o dohodnini tudi obranila. Slovenska podjetja visoko izobraženih strokovnjakov in inženirjev enostavno ne morejo ustrezno nagraditi. Tuje strokovnjake v Slovenijo težko privabimo, žal tudi domači odhajajo v tujino, zato je uvedba razvojne kapice po naše mnenju nujna. Če delodajalec želi delavcu izplačati 6 tisoč evrov neto plače, pri nas to strošek več kot 14 tisoč evrov, v Avstriji je to dobrih tisoč evrov manj, na Češkem še dodatnih 3 tisoč evrov manj. V takšnem okolju, s takšnimi obdavčitvami smo seveda težko konkurenčni. Nova Slovenija bo vložila zakon o uvedbi razvojne kapice, predlagali bomo tudi petletno dohodninsko olajšavo za visoko kvalificirane strokovnjake, ki se v Slovenijo priselijo iz tujine, pa tudi za Slovence, ki se iz tujine vrnejo domov. Nujno potrebujemo tudi elektronsko državljanstvo za tuja podjetja in poseben program za privabljanje digitalnih nomadov v Slovenijo. Nova Slovenija pa je že vložila paket socialne zakonodaje. Z njim želimo predvsem spodbuditi vse delovne ljudi, da se čim prej vključijo na trg delovne sile. Zmanjšati želimo tudi zlorabe na področju socialnih transferjev. Zdrav in za delo spodoben človek naj ima delo, ne pa socialne pomoči. Ostro bomo nasprotovali tudi vsem socialističnim eksperimentom, ki jemljejo predvsem tistim, ki dan za dnem trdo delajo. Druga točka – vsem dostopno javno zdravstvo. Zdravstveno zavarovanje danes plačujemo vsi, zato je nesprejemljivo, da do zdravstvene storitve ljudje ne pridejo, ko je potrebujejo. Nesprejemljivo je, da je brez osebnega zdravnika 130 tisoč ljudi. Zdravstveno zavarovanje mora omogočiti kvalitetno in dostopno zdravstveno storitev, ne pa zgolj pravice do čakanja. V Sloveniji imamo sistem državnega, ne javnega, poudarjam, sistem državnega zdravstva, ki deluje po načelih centralnega planiranja, ustvariti pa moramo vsem dostopen javni zdravstveni sistem. K nam moramo zgolj prenesti dobre prakse iz delujočih kakovostnih zdravstvenih sistemov, kot so Avstrija, Švica in Nizozemska, in ne preizkušati praks Kube ali Severne Koreje. Nova Slovenija je pred nekaj leti predlagala, da se za skrajšanje čakalnih vrst izkoristi vse proste zdravstvene kapacitete, to je javne zavode, koncesionarje, pa tudi bogokletne zasebnike. Vrsto let so nam zato očitali, da želimo privatizirati slovensko zdravstvo. V mandatu naše vlade smo končno uspeli z javnim razpisom to idejo tudi uresničiti. Pozdravljam tudi, da dober projekt želi nadaljevati tudi prihodnja vlada. Naslednji korak do vsem dostopnega javnega zdravstva bi morala biti uvedba svobodnega poklica zdravnika, kar bomo tudi predlagali. To pomeni, da se zdravnik z licenco sam odloča, kje bo opravljal svojo dejavnost, kjerkoli, v okviru javnega zavoda, koncesionarja ali pa v zasebni praksi. Zdravstvena zavarovalnica je tista, ki mora te opravljene storitve plačati. V središče želimo postaviti pacienta, ki bo tako lahko končno svobodno izbiral svoje zdravljenje. Potrebujemo pa tudi profesionalizacijo upravljanja bolnišnic in javnih zavodov in podpiramo idejo, da se podeli licenca tistim, ki so lahko člani sveta zavodov. Predlagali bomo tudi preoblikovanje javnih zavodov v neprofitne gospodarske družbe, torej bolnišnice in javni zavodi naj poslujejo neprofitno, a učinkovito, po načelu gospodarskih družb. Predlagali bomo tudi ustanovitev strateškega sveta. Nekaj podobnega je bilo danes rečeno – da bodo k sodelovanju povabljeni vsi strokovnjaki, kar tudi pozdravljamo. Tretja točka – skladen regionalen razvoj. Moram poudariti, ker prihajam s podeželja, da Slovenija ni zgolj Ljubljana, je cela vrsta lepih mest in vasi. Je pa podeželje nekoliko drugačno od mesta in naša naloga je, da mladim zagotovimo, da lahko ostanejo tudi na podeželju in da tudi na podeželju iščejo svoje priložnosti. V Novi Sloveniji bomo naredili vse, da povprečnina, ki je bila zgodovinsko visoko določena v času naše vlade, ostane vsaj nespremenjena. vsak evro, ki je namenjen občinam, je podvojen, nekje celo potrojen in je to najbolje naložen denar. Vsekakor Slovenija potrebuje tudi regionalizacijo, potrebujemo pokrajine. Zagovarjamo manjše število močnih pokrajin in zato tukaj novi vladi ponujamo roko, da lahko z ostalimi spremembami vendarle končno pridemo do druge ravni lokalne samouprave, torej do pokrajine. Naša vlada je z ministrom Jernejem Vrtovcem na čelu zagnala močan investicijski cikel. Gradi se po celi Sloveniji, po skoraj vseh občinah. Kvalitetne ceste in moderne železnice so steber gospodarskega razvoja Slovenije, zato podpiramo dokončanje 3. razvojne osi, tudi širitev ljubljanske obvoznice in druge cevi predora Karavank. Ljubljana pa seveda potrebuje tudi sodoben multimodalen potniški center Emonika, za katerega so že bili postavljeni temelji. Podpiramo izgradnjo drugega tira, izgradnjo dvotirnih elektrificiranih železniških prog in nadaljevanje gradnje kolesarskih povezav po celotni Sloveniji. Ostro bomo nasprotovali morebitnim rezom na področju investicij v cestno in železniško infrastrukturo in seveda budno spremljali potencialno sklepanje bodočih aneksov pri gradbenih pogodbah. Na področju varstva starejših je bil zadnji dom za njih zgrajen leta 2005. Naš minister Janez Cigler Kralj je začel obsežen cikel gradenj domov za starejše. V tem času je skoraj 150 odprtih projektov, gradenj domov in dnevnih centrov po vsej Sloveniji. Te investicije moramo nadaljevati in Nova Slovenija bo tudi tukaj odločno nasprotovala nižanju teh investicijskih sredstev v domsko oskrbo. Potrebujemo tudi večjo ponudbo nepremičnin za mlade. Samo tako lahko zagotovimo nižje in dostopne cene nepremičnin. Mladi si predvsem želijo lastno in ne državnega stanovanja. Zato smo v Novi Sloveniji zadržani do načrtov koalicije po megalomanski državni centralnoplanski graditvi stanovanj. Stanovanja naj po naši oceni gradijo tisti, ki to znajo, in v tem se doslej država ni izkazala, država pa naj predvsem vzpostavi zadostno ponudbo praznih zemljišč, ustrezno gradbeno zakonodajo pa tudi davčno okolje, ki bo te investitorje spodbujalo h gradnji. Četrtič – celovit odziv na ukrajinsko krizo. Neizzvana agresija Ruske federacije na Ukrajino je bil velik šok za celotno Evropsko unijo. Vsaj moja generacija si ni mogla predstavljati, da je vojna na evropskih tleh v 21. stoletju še vedno možna. Pa žal je. je. Naša moralna in zgodovinska dolžnost je, da pomagamo Ukrajini in ji zagotovimo tako humanitarno, materialno kot tudi vojaško pomoč, da se lahko ubranijo pred rusko agresijo. Gre ne nazadnje za boj za ohranitev evropskih vrednot. Ne smemo si delati nikakršnih utvar, da bo predsednik Putin kar tako slišal pozive k miru, čeprav si jih vsi želimo. Vojno bodo končale le močne sankcije in vzpostavitev ravnotežja na bojišču. Žal pa vsaka vojna pomeni tudi številne tragične zgodbe. Številni so se zaradi hudih stvari zatekli tudi Slovenijo in Slovenija danes gosti več tisoč ukrajinskih beguncev. Pojavile so se številne težave. Ugotovili smo, da nam v administrativnem smislu marsikaj teče prepočasi in ljudje trpijo. Tudi zato je naša vlada sprejela in je v parlament poslala poseben interventni zakon Ukrajini. Tukaj prosim vse poslanke in poslance, da bi ta zakon lahko sprejeli čim prej. Imate večino, lahko ga tudi po svojem okusu amandmirate. Gre pa za begunce in dobro bi bilo, da do tega zakona pridejo čim prej. Je pa vojna razkrila tudi nekaj naših ranljivih točk. Oskrba s hrano je zagotovo ena ključnih, kjer moramo storiti več. Zagotoviti moramo stabilno preskrbo s hrano po dostopnih cenah in predvsem podpreti domače kmete. 30 milijonov evrov neposrednih pomoči je bilo danih letos pomladi, 310 milijonov evrov evropskih sredstev je bilo zagotovljenih za prestrukturiranje slovenskega kmetijstva. Prodaja hrane v javne zavode brez javnih naročil je možna do višine 215 tisoč evrov. S tem seveda spodbujamo tudi vse slovenske kmete, da hrano proizvajajo za slovenske šole in vrtce. To so tudi na nek način rezultati našega preteklega mandata, ki jih pa lahko seveda skupaj še nadgradimo. Dogovor s kmeti in trgovci glede odkupnih cen bo ključen izziv prihodnje vlade. Da naši kmeti svojih pridelkov ne bodo izvažali v Italijo ali Avstrijo, k nam pa uvažali cenene hrane, se mora kmetom splačati proizvajati v Sloveniji. Splačalo se jim bo, če bomo njihovo hrano in njihove pridelke tudi kupovali. kupovali. Tako da je pomemben element tudi na nas, da tudi mi spremenimo miselnost in kupujemo predvsem lokalno, in to je domače. Ceno, kupovanje ruske nafte in plina danes poplačujejo Ukrajinci, žal v desettisočih mrtvih, razseljenih in še kaj drugega. Ta cena mora biti za vsakega človeka s kančkom moralne vesti previsoka. Zato se v Novi Sloveniji zavzemamo za embargo na ruska nafto in plin. Da pa se na zamenjavo ruskih energentov lahko čim bolje pripravimo, je potrebno delati danes. Nekaj je bilo vendarle narejenega. Vzpostavljeni so bili kanali z Alžirijo, s Katarjem, z Združenimi državami Amerike, urejene so skupne dobave v okviru Evropske unije. Tukaj je še regulacija cen energentov. Ta regulacija je ključna, da bo cena teh energentov za ljudi dostopna in da nikogar ne bo zeblo tudi prihodnjo zimo. Tukaj vsekakor vlado čakajo pomembne naloge. V luči zmanjševanja odvisnosti od ruskih energentov podpiramo tudi vlaganje v obnovljive vire energije, kjer moramo predvsem omogočiti enostavnejše umeščanje energetskih objektov v prostor. Naj pa tudi jasno povem, da Nova Slovenija podpira izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Je pa vojna v Ukrajini jasno pokazala, zakaj potrebujemo dobro opremljeno in tudi moderno Slovensko vojsko. Za obrambo in varnost bomo morali prispevati več, to priznamo ali ne. Tega se zavedajo praktično vse evropske države in počasi to dozoreva tudi pri nas. Kajti najcenejša in najboljša zavarovalna polica, da se kaj podobnega, kot se je zgodilo Ukrajini, ne more zgoditi tudi nam, je še vedno zavezništvo Nato. V Novi Sloveniji seveda pozdravljamo vstop Finske in Švedske v zvezo Nato. Slovenske vojske ne potrebujemo zaradi vojakov samih. Slovenskim vojakom moramo dati priznanje za to, da skrbijo za našo varnost. Vlaganje v njih je vlaganje tudi v našo varnost, predvsem pa suverenost. Jeseni, kot pravijo epidemiologi, nas čaka morebiten nov val. Pravijo, da ni velike verjetnosti, da bi virus mutiral v bolj nevarno in hkrati še bolj infektivno obliko, vseeno pa bo epidemija covida v jesenskih mesecih trajala in zato bo potrebno nekaj naporov na naslednjih področjih. Na voljo bodo nova izboljšana cepiva in narediti moramo vse, da se prostovoljno za cepljenje odloči čim več državljanov. Resno bomo morali nasloviti problematiko dolgotrajnih posledic obolelih za covidom. Zagotoviti bomo morali tudi ustrezno zaščito zaposlenih in pacientov v bolnišnicah in domovih za ostarele. Virus je en sam, ogroža pa vse nas. Zato mora biti naš odgovor skupen. Kot član pretekle vlade vem, kako težko se je hkrati boriti proti virusu in opoziciji. Tokrat vam lahko zagotavljam, da se vam proti opoziciji na temo covida ne bo potrebno boriti. Podpirali bomo vse ukrepe, ki jih bo podprla tudi stroka. Naj zaključim. Kakšno bo naše prihodnje ravnanje? Prebrali smo določila koalicijska pogodbe. Priznam, da se z njimi ne ne strinjamo. Delimo številne pomisleke gospodarstva, zdravnikov, sindikatov in navadnih ljudi. Koalicijska pogodba po naši oceni žal v preveliki meri sledi idejam ene stranke, to je stranke Levica, za katero menimo, da je njen program za razvoj Slovenije škodljiv. To je naše politično stališče. Zato predsednik Vlade, ki je sopodpisal program Levice, žal ne more računati na podporo poslancev Nove Slovenije. Nismo pa škodoželjni in nismo politikanti. Novi vladi želimo uspešno delo. Če bo vlada delala dobro, bo to dobro za vse nas. Nova Slovenija želi, da bi šlo Sloveniji dobro. Bomo konstruktivna opozicija, kar pa ne pomeni, če citiram Luka Mesca, da bomo pridni in tihi. Daleč od tega. Dobre rešitve bomo podprli, in če bomo povabljeni, bomo pri njihovem sooblikovanju tudi tvorno sodelovali. Uporabili pa bomo vse demokratične možnosti, da preprečimo različne socialistične eksperimente, tihe nacionalizacije in dodatne obdavčitve tistih, ki danes delajo in ustvarjajo. Želimo si, da bo prihodnja vlada delovala v dobro vseh Slovenk in Slovencev, da bo odločno ščitila vse državljane, tako prvo- kot drugorazredne, in tudi tiste, ki so bili morda do sedaj žrtve zasmehovanj in šikaniranj. Prihodnost je le ena, zato mora biti od nas vseh in ustvarjati jo moramo skupaj. Bog živi Slovenijo. Hvala lepa, mag. Matej Tonin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov. Gospod Jani Prednik, izvolite. JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovana predsednica Državnega zbora, spoštovani kandidat za predsednika Vlade, poslanke in poslanci! Za nami so prelomne volitve. Volivci so s skoraj 71-odstotno udeležbo jasno izrazili željo po spremembah, željo, naj bo drugače. Da Slovenija postane država, na katero bomo ponosni, država blaginje za vse, prostor enakosti, solidarnosti in predvsem medsebojnega spoštovanja. Volivci so tudi jasno povedali, česa si ne želijo. Ne želijo več političnih preigravanj, prepiranja, neupoštevanja pravil, vmešavanja politike v neodvisne institucije ter kršenja človekovih pravic. Rezultat volitev je pokazal, da so državljanke in državljani v kandidatu za predsednika Vlade dr. Robertu Golobu prepoznali osebo, ki je Slovenijo sposobna voditi v boljše čase. Pričakovanja ljudi so velika, saj so pred nami izzivi, najverjetneje pa tudi preizkušnje, težke preizkušnje. Socialni demokrati vstopamo v novo vlado pripravljeni in z dobro ekipo. V koalicijskih pogovorih smo bili uspešni, saj smo v koalicijsko pogodbo dosegli uvrstitev naših ključnih socialnodemokratskih vsebin, s katerimi smo na volitvah nagovarjali državljanke in državljane. Naš skupni cilj je, da Sloveniji zagotovimo močno gospodarstvo za socialno varnost vseh, enakomerno porazdeljen regionalni razvoj, da pokažemo, da Slovenija, poudarjam, da Slovenija ni samo Ljubljana, in dobro pozicijo tudi v Evropski uniji. V tem so zajete najpomembnejše ambicije Socialnih demokratov. V koalicijski pogodbi smo dosegli dogovor o zakonu o skrajševanju čakalnih vrst. Vsak posameznik si namreč zasluži čimprejšnjo obravnavo pri specialistu. Ne smemo si dopustiti, da si bodo lahko samo bogati ljudje privoščili zdravnika. Zdravstvo mora biti kakovostno, javno in dostopno za vse. Prav tako moramo poskrbeti za starejše, za upokojence, ki so celo življenje garali, da na koncu ne končajo z mizernimi pokojninami, nevrednimi njihovega življenja. In tudi za mlade. Zavezo za izgradnjo 10 tisoč javnih najemnih stanovanj smo v koalicijski pogodbi podvojili na 20 tisoč do leta 2030, dodali pa še nadzor nad najemnim trgom in možnost regulacije najemnin. Cene nepremičnin so eksplodirale. Bogataši kupujejo nepremičnine kot investicijo, mladi ljudje, ki dejansko potrebujejo nepremičnino za bivanje, pa ne morejo do nje. Žal se grozljivo višajo tudi cene hrane, bencina, gradbenih materialov in ostalih dobrin, zato bomo Socialni demokrati kot koalicijski partnerji naredili vse, da pomagamo tistim najranljivejšim, ki bodo ob napovedanih podražitvah najbolj na udaru, tudi z ukrepom brezplačne šolske prehrane in brezplačnega vrtca za vse. V koalicijski pogodbi smo predvideli tudi možnost izbire skrajšanega delovnega časa. Če bodo želeli, se bodo delodajalci lahko sami odločili, da delovni teden za svoje zaposlene skrajšajo, v nič pa jih ne bomo zakonsko prisilili. Čaka nas ogromno dela, čas pa je tudi, da povrnemo zaupanje ljudi v oblast in predvsem v politiko. Vodilni se premalokrat ali pa se sploh ne zavedamo, da so državljanke in državljani ter civilna družba tisti najbolj ključen element, da lahko država raste in zraste v najboljšo različico same sebe. Vemo, da zaupanja ljudi ne bomo pridobili zgolj z lepimi besedami in obljubami, ampak s trdim delom in konkretnimi rezultati. Socialni demokrati bomo podprli kandidata za predsednika Vlade dr. Roberta Goloba, ker verjamemo, da nam vsem skupaj, celotni koaliciji lahko uspe, kar smo si zastavili.

Danes smo že večkrat slišali, da so bile te volitve, ki so za nami, prelomne in [to] drži. Dejstvo je, da so ljudje zelo jasno na zadnjih volitvah povedali sporočilo, ki bi se moralo dotakniti pravzaprav vsakogar. Rekli so, zdaj je dovolj. Ta država je bila vsaj od leta 2008 nenehno v nekem slabem eksperimentu. Od gospodarske krize takrat so se vlade in politike, ki so se vrtele v tej državi, napačno nastavljale. Ti eksperimenti, kot se spomnimo vsaj privatizacije pa varčevanja in podobnih ukrepov, so pripeljali iz cikla v cikel v slabše stanje. Ta kratko so na koncu, po teh ukrepih potegnili ravno ljudje. Ljudje so po 14 letih pod tema dvema zadnjima letoma, ki so ju doživljali ne več samo kot nek zunanji pritisk okoliščin, ki prihajajo iz razmer v svetu, ampak so ju dobesedno že zaradi lastne vlade, zaradi lastnih tudi kot pritisk in nasilje, ne samo nad njihovo svobodo, ampak tudi nad standardom in kakovostjo življenja, potegnili zelo jasno črto. Ne želijo več propadlih eksperimentov iz preteklosti, ki jim lahko rečete neoliberalne politike, ampak želijo nekaj drugega – videti na svojem horizontu prihodnost, ki bo predvsem postavila te ljudi, ki so množično šli na volitve, nazaj v središče družbe, nazaj v središče skupnosti. Mislim, da je to tudi izhodišče ali štartna točka, na kateri je nastala koalicijska pogodba. Če pogledate to pogodbo, obljublja ravno to – nekaj zelo konkretnih ukrepov za prihajajoče mesece in neko jasno dolgoročno vizijo, ki sega onkraj štirih let enega mandata. Se pravi naloga koalicije – in tu verjamemo, da bo dr. Golob uspel postaviti vse izhodiščne pogoje za to, da se doseže ta dolgoročna vizija – bo predvsem v prihodnjih mesecih in v začetnih letih te vlade. Ko nam bo uspelo vzpostaviti te izhodiščne pogoje, verjamem, da bodo ljudje dobili tisto prihodnost, ki si jo ne samo želijo in jo pričakujejo, ampak si jo predvsem zaslužijo. Reakcije, ki smo jih lahko slišali v preteklih dnevih ali tednih s strani nekaj relativno majhnih privilegiranih skupin posameznikov ali njihovih interesnih združenj, združenj, so lahko razumljive. Razumljive zato, ker je to prvi odziv na zelo jasno napoved reza z nekim ustaljenim stanjem, ki, preverjeno, ni več delovalo, in z nekim korakom, ki bo, še enkrat, razumel državo kot skupnost. Ker država niso samo te posamezne organizacije, ti posamezniki, če govorimo o zdravniških zbornicah ali gospodarskih oziroma delodajalskih organizacijah ali kakšnih drugih entitetah, ampak so bistveno širše. V zdravstvu ne smemo pozabiti na medicinske sestre, na mlade zdravnike, na tehnike, ki delajo v bolnišnicah, in ne nazadnje seveda tudi na paciente. Enako velja v gospodarstvu in na področju dela. Tam niso samo delodajalci, ampak so tudi tisti, ki svoje delo prodajajo – delavci, zaposleni in sindikati. Posluh mora biti zelo širok. Posluh mora biti namenjen vsem. Še enkrat, samo kot skupnost bomo lahko vse vidike in vse poglede na družbeno situacijo. V Levici to koalicijsko pogodbo razumemo v takšni smeri, razumemo [jo] kot neko podlago, ki bo sposobna in pripravljena poslušati vse in najti najboljše rešitve, take, ki bodo imele v središču človeka, posameznega v ožji skupnosti in v širši skupnosti, ki jo imenujemo država. Le na tak način bomo lahko dosegli, da bodo ljudje zadovoljni, ne samo sami s sabo, ampak da bodo zadovoljni tudi s tistimi, ki upravljajo s to državo v njihovem imenu, ker države nima nihče v rokah na tak način, da lahko sam upravlja z njo, in da bodo lahko razumeli, da bo tudi ta država ostala za njihove potomce. Tu je ena od prioritet, ki jo bomo morali zastaviti in je tudi zelo jasno začrtana, skrb za okolje. Okolje, ki ne more služiti samo trenutnim generacijam, tistim, ki v teh časih teptamo to zemljo, ampak ga moramo pustiti predvsem za svoje zanamce, za svoje otroke in za svoje vnuke. V Levici podpiramo dr. Roberta Goloba za predsednika Vlade in tudi obljubljamo, da bomo delovali kot konstruktiven in dosleden partner v koaliciji, ki si ne želi nič drugega kot to, da ljudje dobijo svoje mesto v tej družbi in začnejo živeti boljše. Hvala, dr. Matej Tašner Vatovec. Besedo ima Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti. Gospod Felice Žiža, izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovani kandidat za predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Golob! Spoštovane kolegice in kolegi! Egregio Presidente della Camera di Stato, grazie per la parola. Egregio Candidato per Presidente del Governo della Repubblica di Slovenia dr. Golob! Egregi colleghi e colleghe! Pred nami so številni izzivi, pomembni izzivi na področju gospodarstva, na področju financ, varstva okolja, glede same digitalizacije našega vsakdanjega življenja. Soočamo se s hudo energetsko krizo, ki jo bomo čim prej morali rešiti sočasno s tem, da bomo diverzificirali energetske vire in da bomo prešli na obnovljive energetske vire. Postaviti moramo tudi temelje za dobro medsebojno sodelovanje, za medgeneracijsko in socialno solidarnost in za skrb za ranljive skupine. Samo na ta način bomo lahko dosegli tiste pogoje za izboljšanje kvalitete življenja vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Na področju varstva pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji

po našem velik razkorak med ustavnopravnimi normami v Sloveniji, ki so med najvišjimi nivoji v Evropi, seveda s tem, da se te norme uveljavijo v vsakdanjem življenju. To velja tako za javno rabo italijanskega in madžarskega jezika kot uradna in enakopravna jezika na področju občin, v katerih živita obe avtohtoni narodni skupnosti, in seveda tudi za uresničevanje pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, na področju javnega obveščanja v maternem jeziku, na področju razvoja gospodarske osnove in seveda tudi vseh ostalih področjih, ki so zelo pomembna za razvoj in obstoj obeh narodnih skupnosti. V naši poslanski skupini, v skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti, bomo podprli kandidata za predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba. Hvala. Hvala lepa za stališče, gospod Felice Žiža. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci, spoštovani kandidat za predsednika Vlade dr. Borut Golob, državljanke in državljani, prijazen, pomemben dober dan! 769 glasov so volivke in volivci 24. aprila namenili Gibanju Svoboda. To je več kot tretjina vseh, ki so se tistega aprilskega dne odpravili na volišča. Takšne, več kot 70-odstotne volilne udeležbe v Sloveniji nismo imeli že več kot dve desetletji – hvala lepa vsem. V Gibanju Svoboda je bilo osvojenih 41 poslanskih mandatov, kar pomeni samo pet manj od večine. Zakaj takšen uvod, se boste vprašali. Zato ker v marsičem izjemni in prelomni rezultati kažejo jasno, nedvomno sporočilo teh volitev. Lahko bi rekel dve sporočili. Prvo je, da so se ljudje odločno zoperstavili demontaži demokracije in pravne države ter so zavrnili aroganco oblasti in politiko delitev na prvo- in drugorazredne, na vaše in naše. Ljudje so zahtevali in izvolili spremembo. Sporočilo teh volitev je, da izkazano zaupanje predvsem za vse nas pomeni veliko dolžnost in odgovornost. Ta mora rezultirati v rezultatih napredka, razvoja in blaginje za vse. tej dvorani namreč ni nikogar, ki ne bi poznal 3. člena Ustave Republike Slovenije. Ta pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, državljanke in državljani pa to pravico izvršujemo neposredno z volitvami. To vedeti, kaj piše v ustavi, ni dovolj. Pomembno je, da se zavemo tega, kaj oblast ljudstva dejansko pomeni. To v Gibanju Svoboda skupaj s koalicijskima partnerjema dobro vemo, ljudje so nam državo zaupali samo v upravljanje. V nas so prepoznali obetavnega, aktivnega političnega akterja, ki demokracijo, pravno državo in človekove pravice razume kot nekaj samoumevnega, kot nekoga, ki zna in zmore ustvariti napredek, kot nekoga, ki razume prihodnost in razvojne izzive, pozna rešitve za energetsko, prehransko in tudi morebitno covidno realnost. Ljudje v vseh nas dobivajo zanesljivega partnerja in zaveznika. Zato volja volivk in volivcev za nas ne pomeni odgovornosti in zaveze, da bomo pričakovano tudi izpolnili, potrudili se bomo, da bo to tako. Naša politika v ospredje svojega delovanja postavlja svobodo, svobodno, odprto družbo, družbo medsebojnega spoštovanja in odgovorno sodelovanje. Razbijaška politika, kultura sovraštva in razkola sta nam tuji. Ja, delali bomo za ljudi, ne za koristi interesnih peščic. Stroka in civilna družba v nas dobivata sogovornika, partnerja, odprtost nam vsem skupaj postaja novo pravilo. Naš trud bo usmerjen v spremembo kulture političnega dialoga za umik sovražnega govora in žaljivega obračunavanja z drugače mislečimi. Vrnili in utrdili bomo zaupanje v pravno državo ter pripravili Slovenijo na izzive tako današnjega kot tudi jutrišnjega dne. Slovenija bo spoštovana, kredibilna članica Evropske unije in del njenih jedrnih držav. Slovenija bo država, v kateri se človekove pravice, vladavino prava in demokracijo živi, ne pa o njih razpreda, teoretizira in zgolj govori. To je naša obljuba in zaveza, jo bomo izpolnili, saj ne nazadnje to v prvih korakih že počnemo. Včeraj je minilo natanko en mesec dni od volitev. Podpisana je bila koalicijska pogodba treh strank. Danes, en mesec in en dan po volitvah, odločamo o novem predsedniku Vlade. Ne bo dolgo, ko bomo glasovali tudi o 15. slovenski vladi. Ne, ničesar ne želimo prehitevati. Zgolj skrbimo za to, da razmere ne bi prehitele nas samih. Že poleti je treba pripraviti učinkovite rešitve za skrb vzbujajoče cene energentov in ukrepe za morebiten nov val epidemije, s katerimi ne bomo posegali v človekove pravice ter po nepotrebnem omejevali ali celo zapirali ljudi. Priznajmo, vsi skupaj smo se naveličali restrikcij in omejitev, znamo, hočemo in zmoremo drugače. Čim prej je nujno začrtati tudi korenite spremembe v zdravstvu, in to z izvedbo zdravstvene reforme, ki bo predvsem okrepila javni zdravstveni sistem in ljudem dejansko zagotovila zdravstveno oskrbo, ki jo tudi upravičeno pričakujejo. Zato je nujno, da se ministrska ekipa pod vodstvom dr. Roberta Goloba čim prej sestavi in začne z delom. Dr. Golob je s svojim dosedanjim delom dokazal, da zna in zmore stvari premakniti na bolje. Ima suveren, odločen, a prijazen, človeški nastop. Vselej se je znal obdati z ekipo, ki je njegovo znanje in izkušnje nadgradila in tudi izpopolnjevala. Obenem pa nas je, roko na srce, vse na slovenskem političnem parketu navdušil s svežim, drugačnim, izvirnim, spontanim pristopom, kar so prepoznali in nagradili tudi naše volivke in volivci. Res je, da naš prvotni načrt reorganizacije ministrstev ne bo izveden takoj, a nič zato. Nedržavotvorne ovire nas, kot vidite, ne ustavljajo. Prav nasprotno, le še bolj smo poenoteni in povezani in le še bolj si želimo biti drugačni – taki tudi smo in bomo. Za uresničitev obljub volivkam in volivcem bomo, pa čeprav nekaj mesecev kasneje, s tremi novimi resorji razširili 15. slovensko vlado. Ja, ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za podnebje in energijo ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Večanje števila ministrstev samo na videz povečuje kompleksnost Vlade, toda ustvarjamo ga zato, da bo ta vlada bolj operativna, bolj odzivna. Želimo točen, jasen fokus prihodnosti in uvedbo nujnih sprememb, ki jih doslej še ni bilo. Slovenija mora odločneje stopiti na pot razvoja, zato bomo s samostojnim ministrstvom še več pozornosti namenili znanju, raziskavam in inovacijam. Naša Slovenija mora biti pravična in solidarna država, država, v kateri bo poskrbljeno za vse generacije in vse družbene skupine, zato novo ministrstvo za krepitev medgeneracijskega dialoga, ki bo bdelo nad gradnjo dostopnih stanovanj za mlade in ustvarjalo pogoje za varno in dostojno starost. Poskrbeti je treba tudi za prihodnje generacije, zato bomo rešitve na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe, prav tako iskali na ločenem ministrstvu. Podnebne spremembe niso nekaj, kar se bo zgodilo, to je nekaj, kar je tu in zdaj najbrž vsi čutimo in spremljamo. Je pa proces podnebnih sprememb nekaj, kar je nepovratno in se stopnjuje. Zato potrebujemo učinkovite ukrepe in [je treba] njihove posledice zaustavljati in omiliti. Dobro, torej vemo, kje smo in kam želimo priti. Vizija do leta 2030 je začrtana in ponosni smo, da jo bomo skupaj s Socialnimi demokrati in Levico spisali na novo. Novo poglavje o prihodnosti v Sloveniji, ker si vsi skupaj preprosto zaslužimo boljšo državo. Spoštovane in spoštovani, podporo izvolitvi dr. Roberta Goloba za predsednika Vlade je s svojimi podpisi izrazilo 53 poslank in poslancev Svobode, Socialnih demokratov in Levice. Prav tako sta podporo Robertu Golobu izrekla predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti – hvala lepa. In če se vrnem k izhodišču, k tistemu ključnemu razlogu, zakaj smo danes tukaj. Ljudje so bili tisti, ki so v Gibanju Svoboda, zlasti pa v njegovem predsedniku prepoznali, da je namen gospoda Goloba iskren, pošten, cilj pa jasen in s trudom na dosegu roke. V njem so videli posameznika, ki ima znanje in sposobnosti za drugačen način vodenja. In jaz sem prepričan, da nam bo povrnil zaupanje v lepši jutri. Ker ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki je svoje povedalo na volitvah, in ker trdno verjamem v moč in nujnost napovedanih sprememb, ima zdaj že skorajšnji predsednik Vlade dr. Robert Golob našo polno, iskreno, človeško podporo. V Poslanski skupini Svoboda svojemu predsedniku in bodočemu mandatarju želimo uspešno in dobro delo ter čim manj nedržavotvornih blokad. Pri glasovanju ga bomo seveda soglasno podprli. Za na pot pa misel pokončnega primorskega rojaka Simona Gregorčiča: »Dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan! Na delo tedaj, ker resnobni so dnovi, a delo in trud ti nebo blagoslovi!« Hvala lepa.

14. vlada Republike Slovenije, ki jo je vodil Janez Janša, je svoj dvoletni mandat začela, ko je koalicija KUL ugotovila, da njihovo sodelovanje nima več smisla in je Marjan Šarec odstopil z mesta predsednika Vlade. 14. vlada oziroma tretja vlada Janeza Janše je svoj mandat začela na dan, ko je bila razglašena epidemija covida, ki v bistvu še vedno traja, in svoj mandat končuje ob dejstvu, da se Evropa in cel svet soočata z ukrajinsko krizo. Po dveh letih vodenja države se lahko danes Slovenija pohvali, da ji je v času pandemije s sprejetjem 10 protikoronskih zakonov za odpravljanje in blažitev posledic epidemije uspelo ohraniti zdrave potenciale gospodarstva, delovna mesta in vse vitalne elemente socialne države. Več kot 6 milijard evrov pomoči se je namenilo v vseh protikoronskih paketih, več kot 730 milijonov evrov je bilo namenjenih za več kot 340 tisoč delovnih mest. Posebna pozornost je bila namenjena najšibkejšim, starejšim in družinam z več otroki. Po oceni OECD smo na drugem mestu po gospodarskem odzivu na epidemijo. Imamo najvišjo rast stopnje zaposlenosti v Evropski uniji. Slovenija beleži rekordno nizko brezposelnost in rekordno število delovno aktivnih oseb. Višina minimalne plače se je povečala z 940 evrov na tisoč 74 evrov, 74 evrov, povprečna mesečna bruto plača pa s tisoč 856 na tisoč 923 evrov. Imamo rekordno gospodarsko rast. Zaznali smo najvišji investicijski ciklus. Država ima na voljo 12 milijard evrov evropskih sredstev in tudi zato se gradi in obnavlja v vsaki slovenski občini, ne le v Ljubljani. Vlada Janeza Janše je prisluhnila državljanom. Obiskala je vse regije, se seznanila s potrebami lokalnih skupnosti, gradijo se vrtci, šole, športne dvorane, domovi za starejše, bolnišnice, negovalne bolnišnice, zdravstveni domovi, ceste, obvoznice in tako naprej. Vse naštete ukrepe se je še nadgradilo z Zakonom o dohodnini, ki bo prispeval k povišanju neto plač delavcev. Takšen ukrep bo omogočil, da bodo gospodarsko rast občutili vsi delavci s tem, da se država odpove delu pobranih davkov. Ko Vlada dela za ljudi, so rezultati njenega dela večja blaginja in varnost za vse. Sprejetih je bilo več zakonov in sprememb zakonov izključno zato, ker je bila vlada kooperativna, sodelujoča in je delala v korist Slovenije kljub vsem ustrahovanjem, ki so jih doživljali predstavniki Vlade pa tudi poslanci nekdanje koalicije. Da je Slovenija v teh dveh letih napredovala, ji priznava tudi tujina, tujina, z izvrstno zunanjo politiko in uspešnim predsedovanjem Svetu EU smo Slovenijo spet postavili na pravo mesto na zemljevidu Evrope in sveta. Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je s kolegi iz Češke in Poljske evropskim in svetovnim voditeljem pokazal pot za reševanje ukrajinske krize. Pred nami pa je predlog predsednika države,

Kandidat za mandatarja v svojih izjavah ne kaže pripravljenosti za sodelovanje in je že pred volitvami delovanje Vlade in v okviru v le-te delovanje SDS označil takole: »Na Primorskem, od koder prihajam, nas izkušnje učijo, da to ni desničarska politika, ampak fašizem.« Ter pravi, da »je čas, da jih naženemo stran od naših organov upravljanja«. Sedanji vladi očita kadrovanje, sam pa bo preoblikoval Vlado po svojih zamislih, kar je seveda legitimno, pri tem pa uporabil instrument nove sistemizacije delovnih mest, da se bo lahko znebil kadrov SDS po ministrstvih. Robert Golob sicer zatrjuje, da več ministrstev na videz povečuje kompleksnost Vlade, v resnici pa so nova ministrstva namenjena tistemu, kar bo našo vlado razlikovalo od prejšnje – ustvarjanje novih priložnosti, projektov in znanj. Težko bi temu pritrdili, saj naj bi bila ministra tudi dva bivša predsednika Vlad, gospod Šarec in gospa Alenka Bratušek. Medtem pa koalicijska stranka, ki v svojem imenu nakazuje, da bi se naj zavzemala za socialdemokracijo, prevzema resorje, ki z osrednjimi vrednotami socialdemokracije nimajo skoraj nič skupnega. Očitno je popustila pod Levico, ki prevzema resorje, ki so bili vedno v njenem ospredju, sociala in kultura. Včeraj podpisana koalicijska pogodba je vsebinsko zanimiva tudi s stališča, da je v marsikaterih točkah diametralno nasprotna s stališči strank koalicij. Pa ne le to, je diametralno nasprotna s stališči ministrskih kandidatov, ki se sicer v medijih pojavljajo že kot ministri. S tega vidika težko pričakujemo vsaj približno harmonijo znotraj vlade in koalicije v Državnem zboru. Vse to se bo odražalo v stanju razvoja Slovenije, in sicer v smislu stagnacije ali celo vračanja v preteklost, ko so podjetja selila sedeže v tujino. Kandidat za mandatarja želi doseči tudi širši konsenz s civilno družbo, predvsem s tistimi, ki so proti sedanji vladi na Trgu republike v Ljubljani brali sovražno nastrojene pamflete, recitirali pesmi, vzklikali »Smrt janšizmu!« ter označevali SDS s ponižujočimi nazivi. Robert Golob je tudi evropsko znan, če se malo pošalimo, saj so mu v Romuniji ukradli identiteto in na njegovo ime odprli bančni račun, kosovski parlament pa je odredil preiskovalno komisijo o domnevnih nezakonitostih posla Gen-i. Obljublja, danes smo slišali, da se obljublja zdravstveni eksperiment. Povabljeni so vsi, ne glede na ideologijo. S tem eksperimentom želijo ugotoviti, kje so meje javnega zdravstva. Bojazen je, da bomo na koncu eksperimenta doživeli to, da bosta umrla bolnik in zdravstvo. Kandidat za mandatarja se rad pohvali, da bo vlada formirana v rekordnem času, in sicer na dan 3. 6. Kako simbolično, kajti ta dan so združeni narodi razglasili za svetovni dan kolesarjev. V teh časih ni pomembna hitrost, temveč modrost tehtnih odločitev, ki bodo pripomogle k varnosti, stabilnosti in nadaljnjemu razvoju Slovenije. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke teh kvalitet v kandidatu za mandatarja ne vidimo in njegovega imenovanja ne bomo podprli, kar pa ne pomeni, da zapiramo vrata za tvorno sodelovanje v prihodnje. Hvala. Hvala za stališče, gospa Jelka Godec. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sedaj prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Obveščam vas, da je aktualni vrstni red naslednjih petih poslank in poslancev, prijavljenih k razpravi, razviden na zaslonih v dvorani, celoten vrstni red prijavljenih razpravljavcev pa je razviden na intranetni strani Državnega zbora v rubriki Poimenska lista razpravljavcev. Vrstni red prijavljenih razpravljavcev se med potekom razprave lahko spreminja. Prva je k razpravi prijavljena mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. Hvala, predsednica Državnega zbora. Poslanke in poslanci, spoštovani kandidat za mandatarja! Podpora dr. Robertu Golobu bo dana, ker so mi to ponovno včeraj in danes s precej sporočili naročili naše volivke in volivci, ker je bila volja Slovenk in Slovencev 24. aprila jasno izražena. Gibanje Svoboda s koalicijskimi partnerji je prejelo 53 mandatov. Glasovali smo za spremembe in glasovali smo za dr. Roberta Goloba za mandatarja prihodnje vlade. Ker je bil v enem od najpomembnejših trenutkov v zgodovini Slovenije pripravljen na vstop v politiko, s svojim načinom razmišljanja povezati levosredinske stranke in povedati jasno, česa ne bomo več dovolili, kam želimo in kako bomo te cilje dosegli. Ker je jasno povedal, da je dovolj laži, sprenevedanj in poneumljanja ljudi, da ima ljudstvo takšne politike in nespoštljive retorike dovolj. Ker dr. Robert Golob ne bo več dovolil teptanja pravne države, človekovih pravic, povečevanja razslojevanja v družbi, nespoštovanja svojih državljank in državljanov. Ker je jasno povedal, da njegova vlada ne bo pustila nikogar zadaj, da bo poskrbela za človeka vredno življenje in se zavzela za takšne plače in pokojnine, ki bodo omogočale ljudem dostojno življenje. Ker je človek z vizijo, z občutkom za človeka in ker bo kot odličen strateg in tudi motivator znal v svoji ekipi poiskati tiste potrebne potenciale, vrline in vrednote, ki jih potrebuje za uresničitev vizije 2030. Ker je napovedal oster boj s korupcijo, kar je še kako potrebno glede na to, da je Slovenija v letu 2021 ponovno dosegla svoje dno po letu 2013 na področju zaznane korupcije. Verjetno je bila netransparentna nabava medicinske opreme v času epidemije pa covid testerjev sumljive kakovosti samo še kaplja čez rob v obsegu korupcije, kar bodo plačevale naslednje generacije. Ker verjamem, da bo s svojo ekipo uspel uresničiti zelo ambiciozno vizijo 2030 tudi zato, ker je sam prepričan, da si Slovenke in Slovenci zaslužimo boljšo in pravično državo. Ker zna prisluhniti potrebam vsakega človeka. Ker zna sprejemati odgovornost, za napake pa je pripravljen odgovarjati. Ob tem pa je jasno povedal, da bo pošto policije, sodišč in drugih nadzornih organov prevzemal in jo spoštoval. Ker se bo zavzel za reševanje najtežjih izzivov, ki jim bomo priča v naslednjih letih, to pa je boj s podnebnimi in demografskimi spremembami, energetsko in tudi prehransko krizo, porušenim zdravstvenim sistemom, stanovanjsko politiko, ki je sploh nimamo oziroma je sama sebi namenjena. Ker nas v primeru ponovnega jesenskega izbruha epidemije ne bo zapiral v občine, otrokom onemogočal šolanja, nespametno zapiral zdravstva počez in s tem nedopustno podaljševal čakalnih dob, s tem pa ogrožal zdravja mnogih. Ker bo državo vrnil na pot, za katero smo pred več kot 30 leti zastavili temelje in zapisali v ustavo, da je Slovenija demokratična republika ter pravna in socialna država vseh svojih državljanov in državljank. Ne le elit in izbrancev vladajočih.

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, gospa predsednica, kolegice in kolegi, poslanke in poslanci, spoštovani kandidat za predsednika Vlade! Prihajam iz uspešne občine, ki jo obdajajo tudi manjše pa uspešne občine, in v tem mandatu bom v Državnem zboru glas županov teh občin in glas ljudi, ki živijo v teh občinah. Na začetku ste rekli, da si želite, da bi bila država normalna. Normalna in uspešna bo, če bo življenje normalno in uspešno v sleherni slovenski občini. Vlada, ki odhaja, je zelo veliko dala za občine, veliko denarja, prisluhnila je županom in županjam, začela je mnoge projekte. Želim si, da bi vaši ministri s temi projekti nadaljevali. Župani, županje in ljudje vam bodo hvaležni. Zdaj še beseda ali dve o kmetijstvu, ki ga imam rada. Tam sem delala, torej na ministrstvu, 15 let. Verjetno ste danes vsi, ki ste se vozili v parlament, videli ob cesti prodajo jagod in češenj. Ste se vprašali, ali so slovenske? žal niso vse slovenske, prodajajo pa se, verjetno, za slovenske. Kaj vam hočem s tem povedati? Želim si, da bi bodoča ministrica imela ekipo strokovnjakov, ki bodo znali opravljati svoje delo, ki ne bodo kimavci, ampak bodo mislili s svojo glavo in bodo postavili slovenskega kmeta v ospredje. Kajti gre za nelojalno konkurenco. Program skupne kmetijske politike je sprejet, denarja bo, treba ga bo začeti deliti tako, da bo, kot sem rekla, v ospredju slovenski kmet in da bo povečana samooskrba, na kar smo prisegali vsi, ki smo v predvolilni kampanji govorili o izzivih prihodnjega časa. Torej, želim si dobrega sodelovanja z novo ministrico in želim si, da bi bila ekipa, ki bo delala z njo, kompetentna, in želim si, da bi je ne ocenjevali po njihovi politični pripadnosti, ampak po znanju. Hvala lepa.

lepo pozdravljeni! Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Kot je moj kolega gospod Felice Žiža že povedal, poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti podpirava izvolitev gospoda Goloba za predsednika Vlade. Slovenija je lahko upravičeno ponosna na ustavne in zakonske rešitve glede avtohtonih narodnih skupnosti, saj med drugim tudi zagotavlja, da imata obe skupnosti poslanca v Državnem zboru. Parlamentarna praksa v preteklih 30 letih je bila, da je Vlada s poslancema obeh avtohtonih narodnih skupnosti sklenila neke vrste dogovor o sodelovanju, in seveda midva želiva, da se ta parlamentarna praksa nadaljuje, saj želiva biti konstruktivna predstavnika obeh skupnosti. Ustavna zaščita jezika in kulture vsake narodne skupnosti je osnova za njen obstoj, vendar sem tudi trdno prepričan, da moramo v 21. stoletju stoletju za obstoj tako majhnih avtohtonih narodnih skupnosti, kot sta italijanska in madžarska, narediti še kaj več. Zato je tudi zelo pomembno, da bo imela Vlada posluh za to, da bo podpirala naše programe, naše projekte, ki so pomembni ne samo za našo skupnost, ampak dejansko tudi za celotno regijo. Vemo, da obe skupnosti živita ob meji. Lahko govorim predvsem za madžarsko skupnost v Prekmurju, ki je živela ob meji, ki je bila veliko let zaprta. Meja je pomenila ogromno gorja in meja je bila velika ovira za razvoj ne samo narodnostno mešanega območja, ampak tudi celotne regije. Želim si, da bi ta meja končno postala prednost v duhu nekega evropskega regionalnega razvoja, saj je to tako v interesu naše skupnosti v Pomurju kakor tudi slovenske skupnosti v Porabju. Obe skupnosti zelo dobro sodelujeta. V preteklosti sta naredili veliko dobrega, dobro sta sodelovali in bili tudi izhodišči oziroma povezovalni členi med obema narodoma in seveda tudi med obema državama. Želim si, da bi se to dobro sodelovanje tako s porabskimi Slovenci kakor tudi neposredno med slovensko in madžarsko vlado nadaljevalo. Seveda se zavedam, da bosta imeli obe vladi v mnogih pogledih različna vprašanja, različne poglede, vendar upam, da bo vprašanje glede skrbi za obe avtohtoni narodni skupnosti tista točka, ki bo lahko obe vladi dejansko povezovala, ne pa razdvajala. Pozdravljam izhodiščne misli gospoda Goloba glede njegovih točk v svojem uvodnem govoru, saj sem tudi sam v času svoje kampanje nekoliko izpostavljal, da želim delati in delovati za dobrobit ljudi, za lepšo skupnost vseh nas. Podpiram tudi njegovo zamisel, da naj mladi ostanejo doma. Beseda doma pa zame ne pomeni le Slovenije, ampak tudi mojo, bom rekel, ožjo domovino Prekmurje, saj bo brez ustrezne regionalne politike demografska slika v naši regiji še slabša. Beg možganov se bo nadaljeval, posledično se bo regija praznila in se bo razkorak med vzhodnim in osrednjim ter tudi zahodnim delom Slovenije še bolj povečal. Spoštovani gospod Golob, želim vam veliko uspeha pri vašem delu in seveda si želim dobrega sodelovanja z obema poslancema narodnih skupnosti. Hvala lepa. Köszönöm

besedo. Najprej moram izreči čestitke. Čestitke vašemu današnjemu kandidatu, ki mu je uspelo s populističnim političnim inženiringom in absolutno podporo mainstream medijev zapeljati toliko volivcev. Ker dejstvo je, da so nekateri med njimi danes, ko berejo vaše koalicijske zaveze iz pogodbe in poslušajo predvsem določene vaše izjave, že globoko razočarani. Namreč, Robert Golob, današnji kandidat za mandatarja, je v slovenskem političnem prostoru eklatanten primer, kako lahko s pomočjo praznega populizma in nekritične podpore vodilnih medijev narediš zgodovinski rezultat, in to brez neke prave, resne ali konkretne vsebine. Še nedolgo nazaj smo iz vodilnih medijev poslušali o svobodi – in Robert Golob si omisli Svobodo. Ker po poročanju teh istih medijev politične stranke niso priljubljene, si Robert Golob umisli – gibanje. Nadaljuje s populizmom višjih plač, čeprav jih, kot kaže sedaj vsebina koalicijske pogodbe, pravzaprav želi delavcem znižati. Govori o višjih pokojninah, čeprav jih politični odpisanci, ki bodo očitno sedaj z vašo pomočjo znova rehabilitirani, niso bili sposobni ali želeli dvigniti takrat, ko so za to imeli možnost. Govorite o solastninjenju in soupravljanju, čeprav se po kuloarjih podjetij, s katerimi ste v preteklosti sodelovali, pravzaprav govori, da ste bili liberalec in kapitalist, ki bi najraje solastninil kar sam. Na temelju tega vašega populizma, praznega populizma je očitno uspela nastati koalicijska pogodba, ki je pravzaprav povzeta po programu stranke Levica, no, nekaj malega so uspeli dodati še Socialni demokrati in je v posameznih delih celo ustavno sporna. A dejstvo je, da imate v parlamentu udobno večino in boste po vsej verjetnosti danes tudi potrjeni. S to potrditvijo pa bo konec golega populizma, pričelo se bo delo in nekaj bo potrebno tudi narediti. Glede na vsebino, ki ste jo podpisali, pa dvomim v to oziroma oziroma resno mislim, da bodo takrat nastopile prve težave, ki jih bo slej ko prej občutila vsa Slovenija, predvsem pa naši državljani. Tako kot že večkrat videno doslej, bo takrat tranzicijska levica pač znova iskala nov politični obraz. Mogoče boste imeli srečo in bo takrat nov obraz rehabilitiral tudi vas, kot vi v teh dneh želite gospo Bratušek in Marjana Šarca, ki so jim navsezadnje dali volivci jasno vedeti, da jih v političnem prostoru več ne želijo gledati. Moram pa reči, da me ob vaši napovedani avtoritarnosti preseneča predvsem nenavadna ponižnost vaših koalicijskih partnerjev, še zlasti radikalno ultimativne in doslej brezkompromisne Levice. Glede na vaše sporočilo, ki ste ga dali koalicijskim partnerjem – da ste vi tisti, ki boste imeli prvo in zadnjo besedo – pa vam ob koncu sporočam, da ima v Sloveniji, hvala bogu, oblast še vedno ljudstvo. Zato so volivke in volivci tisti, ki bodo imeli zadnjo besedo. In takrat ne bo dovolj zgolj populizem, takrat bodo šteli rezultati. Glede na videno in slišano pa se bojim, da bo s koncem vašega mandata, pa kadarkoli že ta bo, potrebna konkretna sanacija marsikaterega področja za dobrobit in boljše življenje naših državljanov. Hvala. Hvala vam, mag. Karmen Furman. Samo prijazno opozorilo za naprej, kritiziramo dejanja, ne oseb. Naslednji ima besedo gospod Lenart Žavbi. Izvolite.

Nekaterim to še zmeraj veliko pomeni in prav je, da jih spoštujemo. Bi se pa za začetek rad obrnil na en mesec nazaj, na 25. 4., torej en dan po tem, ko so bile volitve končane, ko so bili rezultati znani, ko je bila volja ljudstva pokazana. 25. 4. smo po naslovnicah svetovnih in evropskih medijev brali različne naslove. Večinoma so bili fokusirani na zmago Emmanuela Macrona v v Franciji, hkrati mi je pa v oči padel takrat en naslov, mislim, da v enem od evropskih časnikov, da je večjo zmago kot Emmanuel Macron v resnici v Sloveniji doseglo Gibanje Svoboda. Zakaj? Pravzaprav je Slovenija s tem postala edina postsocialistična država, ki je ušla krempljem krempljem avtokratskih in populističnih samodržcev, ki vladajo po Vzhodni Evropi. S tem smo – sploh danes, včeraj lahko gledamo, kakšno je stanje na Madžarskem, kjer si je v resnici

na dan zmage, 24. 4., zmagala naša stranka in večine imela naša bodoča koalicija. V zadnjih dveh letih smo bili v Sloveniji prvič po letu 2013 [priča] padcu na mednarodnih indeksih svobode, demokracije, korupcije. Tukaj lahko omenimo Transparency International – najvišji padec po letu 2013, Freedom House – najvišji padec po letu 2013, Reporters Without Borders – najvišji padec po letu 2013. To so ocene mednarodne javnosti stanja v Sloveniji. Ampak kot sem že začel, ljudstvo je temu odločno reklo ne in s tem pravzaprav izstopilo iz neke novodobne železne zavese, ki se zgrinja nad Vzhodno Evropo. Lahko rečemo, da smo s tem

Poleg tega, da smo prekinili z neko vladavino, ki je po mojem zastarela, smo mi v bodoči koaliciji hkrati dobili eno jasno nalogo, odgovornost volivk in volivcev, da sestavimo vlado, ki bo v svojem bitu nosila nov družbeni dogovor. Družbeni dogovor, ki bo temeljil na medgeneracijskem zavezništvu, na zelenem preboju, na učinkovitem javnem zdravstvu, na močnem gospodarstvu, temelječem na inovativnosti in dodani vrednosti, ter na spoštovanju civilne družbe in medijev. Hkrati bi se tukaj strinjal, mislim, da s predrazpravljajočo, ki je rekla, da bosta tudi samooskrba, tudi kmetijstvo pomemben del novega družbenega dogovora. Tukaj se z vami absolutno strinjam. Neki, recimo temu, temelji, osnutki tega družbenega dogovora so absolutno prisotni tudi v koalicijski pogodbi, ki so jo predsedniki bodočih koalicijskih strank včeraj podpisali. Mislim, da je ta pogodba en izjemen prvi korak v boljšo, lepšo prihodnost v novem družbenem dogovoru. Za konec mogoče še nekaj besed o mandatarju. Jaz ga bom seveda z največjim veseljem in z vso odgovornostjo podprl in mu na tem mestu zaželel predvsem veliko poguma in vztrajnosti na tej poti, ki jo bo prehodil. Najlepša Hvala lepa. Naslednji ima besedo gospod Jožef Horvat. Izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora. Drage kolegice in kolegi, spoštovani kandidat za predsednika Vlade dr. Robert Golob, vsi prav lepo pozdravljeni! Veliko lepih besed smo danes slišali – prav je tako. Veliko pravzaprav spodbudnih besed – prav je tako. Ta parlamentarna razprava poteka na relativno visoki kulturni ravni in prav je tako. Slišali smo nekaj verzov, tudi prošenj za blagoslov. Če verzom dodam še Slomškovega, ki je ob nekih volitvah zapisal približno takole: »Kakor si boste postlali, tako boste ležali.« Ljudje, ljudstvo ima oblast. resnim stvarem. Pred nami so, drage kolegice in kolegi, in tudi pred Evropsko unijo in pred svetom, izjemno pomembni izzivi, težki izzivi. Volitve. Odgovornost politike je premo sorazmerna z dobljenimi glasovi na volitvah. Tudi mi, Nova Slovenija, smo jih veliko dobili. Povzpeli smo se na stopničke v tem parlamentu, smo tretja stranka. Čutimo in imamo veliko odgovornost do naših ljudi, do te države. Zato pričakujem, da se z današnjim dnem ta povolilna evforija zaključuje, da se z današnjim dnem začenja trdo delo vseh nas, velika odgovornost predvsem vas, koalicije. Voditi državo je izjemno težko delo, brutalno težko delo.

Eurostata, Evropske komisije, IMF in tako naprej – in tu se morate strinjati, da vam državo predajamo v dobri kondiciji. V mesecu marcu je povprečna bruto plača prebila magično mejo 2 tisoč evrov. Ampak tukaj smo spet pri enem problemu – sem pa zadovoljen, da ga naslavljate, gospod kandidat, v koalicijski pogodbi – skladnejši regionalni razvoj. Saj na nek način je normalno, da je v osrednji slovenski regiji povprečna bruto plača dobrih 2 tisoč 230 evrov, da pa je v Pomurju, kot sem že prejšnjič povedal, dobrih 400 evrov manj, najnižje prav v primorsko-notranjski statistični regiji … Še enkrat, pozdravljam, da naslavljate skladnejši regionalni razvoj. Želimo si, da postavite v Sloveniji tudi pokrajine v smislu, kot so zapisane v slovenski ustavi. Lahko bi našteval veliko številk, ko želim argumentirati, da državo predajamo v dobri kondiciji. Furs v štirih mesecih beleži rekordne davčne prilive, beležimo proračunski presežek, beležimo rekordno število zaposlenih, vsak mesec skoraj 920 tisoč ljudi dobiva plačo, 920 tisoč ljudi dela. Dela. prvi čitanki piše, vsaj v moji je pisalo, delo krepi človeka. Vsakdo, ki lahko sprosti svoje poslovne, intelektualne, umetniške sposobnosti, potenciale,

Vsak lahko dela tisto, v čemer je najboljši. Podpišem, gospod kandidat. Veselje do življenja – odlično. Kar pomeni, da boste nadaljevali našo dobro politiko, družinsko politiko. Ker v družini se življenje začne in se ljubezen nikoli ne konča. In še bi lahko našteval. Verjamem, gospod kandidat, da kot uspešen poslovnež razumete, da denar ne raste na drevesu in da je najboljša socialna politika tista, ki ustvarja nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Upam, da si bo ne samo gospodarski minister ogledal Akcijski načrt za večjo blaginjo v Sloveniji. Prvopodpisani je dr. Dušan Mramor, profesor in nekdanji politik. Dober akcijski načrt. In še, kar mi morda manjka v tej koalicijski pogodbi, časovnica. Vedno, ko delamo neke projekte, so ti vezani tudi na časovnico, kdaj. Vesel sem ambicije BDP per capita 100 tisoč evrov. Danes smo nekje na pol poti, malo čez. Vesel sem te ambicije. Naredimo časovnico – kdaj. Kdaj ob vsem tem, kar nas spremlja okrog naše Slovenije in okrog Evropske unije. Če bo uspelo vam, bo uspelo Sloveniji. In naj uspe Sloveniji! Hvala lepa. Hvala. Naslednja ima besedo gospa Anja Bah Žibert. Izvolite. ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Danes razpravljamo o tem, kdo bo mandatar v naslednjem obdobju, in predstavil se nam je dr. Robert Golob. Moram povedati, da sem mu danes prisluhnila in da sem delno zmedena. Pa bom potem povedala, zakaj. Med drugim ste povedali, da se vrednost meri v denarju. Jaz sem zgrožena, kajti počutim se tako, kot da bomo postali gladiatorji. Jaz namreč prihajam iz okolja, kjer ljudje živijo in vrednost merijo po opravljenem delu, znanju in izkoriščenih priložnostih. In to je tisto, kar je pomembno. Samo denar še ne naredi uspeha. Zelo pomembno se mi pri tej zadevi zdi, in to verjetno Robert Golob dobro ve, da je pravzaprav koalicijska pogodba tista, ki napoveduje, kdo bo vladal v prihodnje. Seveda povsem razumem, zakaj so na skrajni levi strani zvočniki povsem ugasnjeni. Za pet mest v Državnem zboru tri ministrstva. Verjetno bodo tiho ves mandat. Ampak to je vaša stvar, vi ste podpisali koalicijsko pogodbo, moja pa je, da opozorim na tisto, na kar opozarjajo tudi že državljanke in državljani.

To pa ne prinaša prav nič dobrega. Dejstvo je, da ste zrasli na krilih tistih, ki so javno pozivali k ubojem, ki so pljuvali poslanke in poslance, ki so razbijali po ulicah

Rezultati tega so vidni – koalicijska pogodba, v kateri je, to pravijo ekonomisti, ekonomska škodljivost izjemna. Obdavčili boste pravzaprav vse. Lahko bi tej koalicijski pogodbi rekli tudi priročnik za obdavčitve, to bi bilo v bistvu pravo ime za vašo koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki opozarjajo, da gre za prikrito nacionalizacijo in da bodo na koncu ostale prazne hiše. Odšla bodo podjetja in z njimi tudi državljanke in državljani. Tega se je bati in to je v vaši koalicijski pogodbi.

Vi ne boste izvajali kadrovskega cunamija − vi boste kadrovsko normalizirali Slovenijo. Tako je v svobodi. Vi ne boste zapravljali davkoplačevalskega denarja za večjo javno porabo, večje število ministrstev − vi boste učinkovitejši. Prav tako prinašate novo obliko demokracije, in sicer s tem, da boste tiste, ki so protizakonito hodili po naših ulicah v času hude covid krize, ko so ljudje umirali, številni so ostali brez svojcev, in razbijali po ulicah, seveda nezakonito oproščali kazni. S tem ustvarjate novo generacijo prvorazrednih, ampak to je svoboda. Vi ne boste trpeli nobene korupcije. Verjamem, da boste s tem začeli že danes, ko se je o vaših osebnih spornih poslih že ustanovila preiskovalna komisija v kosovskem parlamentu. Verjamem, da boste prvi potegnili potezo. Vi ne boste govorili o predhodni vladi, kajti vas zanima prihodnost, ampak dejstvo je, da o predhodni vladi nočete govoriti, ker bi se seveda morali pri tem soočiti z rezultati te predhodne vlade, to pa so visoka gospodarska rast, nizka brezposelnost, pravzaprav najnižja brezposelnost, mednarodni ugled Slovenije in ostali kazalci, ki so vidni v številkah. Skratka, veste, pod vlado Roberta Goloba boste tovariši in tovarišice imeli Roberta Goloba res radi, nam preostalim pa ostane upanje. Ampak upanje umre zadnje. Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani kandidat za predsednika Vlade! Danes ste predstavili nekaj

besedišč, ki nimajo veze s teorijami liberalizma, z liberalnim pogledom na družbo, na razvoj, na gospodarstvo, na socialno tržno gospodarstvo. Predstavili niste v svojem dosedanjem delu niti pogleda na zeleno transformacijo in digitalizacijo. Nenazadnje sem si pogledal tudi razdelitev novih novih odborov in komisij. Tukaj ne vidim niti ambicije, da bi postavili odbor za digitalno in zeleno transformacijo v Državnem zboru, ki bi nadzoroval ključne cilje te družbe, če želi preiti Ključen problem Slovenije, ki je več kot 80 % samooskrba z elektriko, po vsej verjetnosti ni v ukinjanju nekaterih zadev, ampak je to tudi svetovni model. V času, ko se mi ukvarjamo s problemom, je Kitajska inštalirala za približno 950

Po drugi strani pa Slovenija po covidni krizi doživlja enega največjih preporodov, rastemo tudi na točkah digitalne pismenosti. Na digitalnem indeksu smo se dvignili kar za nekaj mest. V letu 2021 smo imeli 8,1 % gospodarsko rast, v prvem četrtletju glede na celo leto skoraj več kot 8. Slovenija ima manj kot 60 tisoč brezposelnih. Sloveniji imamo več kot 900 tisoč zaposlenih. Slovenija ima vrhunske bonitetne ocene, ki nam dajejo ugodno financiranje za slovenska podjetja. Naš ključni cilj, Slovenske demokratske stranke in kolegov iz NSi, ter tudi kolegov je bil Slovenijo res pripeljati med najbolj visoko razvitih 15 držav na svetu po bruto družbenem produktu na prebivalca. Vse ukrepe, ki smo jih naredili na gospodarstvu, smo peljali v poslovno okolje, katerega čutimo, za katerega imamo izkušnje in v katerega želimo pripeljati največje multinacionalke. s tem smo delali in zato smo to tudi pripravljali. Kaj lahko narediš drugače od tega? Gospodarsko rast dvignete na 15 %, vsak makroekonomist bo povedal, da je to nemogoče, takoj vam bo povedal, da gre za pregrevanje in tako naprej. Samooskrba s hrano − pripravili smo celovite rešitve; sam podpredsednik vlade skupaj z največjimi svetovnimi Slovenci, ki živijo in delajo na vrhunskih univerzah, smo pripravili Resolucijo o digitalni preobrazbi Slovenije že pred leti. Sam sem se tri leta ukvarjal samo z razvojem digitalne, analogne preobrazbe tehnologije tako imenovanega dual rampe in pa sukcesivnega proksimiranja v mikroprocesorjih. Približno vemo, o čem govorimo, približno vemo, s katerimi tehnologijami lahko to speljemo, ampak, spoštovani kolega Golob, dokler predstavljate nekatere zadeve, vam kot, lahko bi rekel, kolega v fahu, ne bom metal polen pod noge. To ni moj način, ste odprta knjiga. Ampak lahko vam povem moje izkušnje kot poslanca, kot elektroinženirja, ekonomista. Tam imate stranko v koaliciji, ki je vedno držala monopol v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki ni dopustila dualnega šolskega sistema, kot ga poznajo Avstrija, Bavarska, Nemčija, s katerim imate tudi vi mogoče izkušnje iz drugih držav. Ni dopustila več inženirjev na število prebivalcev, kot ste vi in jaz. Ni dopustila, dopustila pa je več študentov FDV, filozofije in vsega ostalega. Nimam nič proti tem študijam, ampak glejte, to nam ne daje dodane vrednosti, daje pa nam celo vrsto siromakov, ki ne dobijo službe, ki so trajno brezposelni, katere bo morala ta družba prekvalificirati. Tudi ti ne odhajajo v tujino, ampak v tujino odhajajo ljudje, ki so se na trgu dokazali, ki jih tudi svetovno gospodarstvo potrebuje. Vse to boste imeli v koaliciji ob timu, ki ga lahko imenujemo fantje in dekleta iz vseh vetrov. Torej stranka, ki ni nastala iz potreb ljudstva, ampak je nastala kot medijski projekt, pa vse spoštovanje do nekaterih kolegov, ki jih osebno poznam in imam o njih dobro mnenje, sem pozitivno naravnan človek. Na drugi strani stranka, ki je sinonim za nesvobodo, koalicija Svobode, ki ima stranko, ki je sinonim za nesvobodo, za nesvobodno podjetniško pobudo, za nesvobodo, kar se tiče kmetovanja, kot ga poznajo vse velike države okoli nas,

škoda, da je odšla predsednica Državnega zbora, tukaj imamo predsednico Državnega zbora, ki v času covida ni verjela v znanost. Mi verjamemo v znanost. Mi verjamemo tudi v nevladne organizacije in v civilno družbo, ki imajo dodano vrednost. Ne verjamejo pa floskulam ljudi, ki bi radi parazitirati na državnem proračunu. Samo to je razlika med vašim videnjem razvoja Slovenije in tudi našim. Tudi mi želimo Slovenijo pripeljati med najbolj visoko razvite države. To je bil naš cilj. In vsi rezultati tega prvega dvoletnega dela kažejo, da gremo strmo k temu povprečju. Pred vrati so bili investitorji za velike industrijske cone, ki so prazne v Sloveniji. Dobesedno pred vrati. Na Ministrstvu za gospodarstvo so bili tesni pogovori resnih družb, torej tretje faze Magne, resen razvoj, tudi prihoda Fiskerja kot prvega resnega električnega avtomobila inženirja, ki je delal pri Elonu Musku in tako naprej. Tukaj je razvoj novih satelitov, ki bi jih Slovenija lahko izdelovala, na nanotehnologijah, na novih procesorjih, ki nimajo motenj v vesolju in tako naprej. Tukaj je razvoj bionike, ki je nujno potrebna za razvoj skupaj s povezovanjem Soče, torej rehabilitacija invalidov, in s pomočjo Bionike in tehnologij Slovenijo predstaviti svetu. Torej vse to je bila naša vizija. Žal Slovenska demokratska stranka nima medijev, nima tistih ljudi, ki bi jo predstavljali. In glejte, vse to je rezultiralo v neko zmago nekoga, ki se morda ne zaveda, da ta zmaga ni na njegovih plečih zrastla, ne na njegovem programu, ne na njegovi ekipi, ampak je posledica ljudi, ki so vse take stranke pripeljali tukaj v sredino. Niti enega v tej sredini po enem mandatu skoraj ni bilo. Jaz vam želim vso srečo. Nisem zlonameren. Največkrat tisti skrajneži tam ostanejo, čeprav so sedaj zelo osiromašeni, ampak ta sredina se vedno spreminjala. Tukaj ostaja stalnica, s stalnim programom, s stalno ekipo in z videnjem Slovenije, kako naprej. Jaz vam na koncu, spoštovani kolega, želim vse dobro na vaši poti. Spoznavali boste, kako Slovenija zgleda, ko enkrat želite sprejeti resne odločitve, ki bodo prihajale po vsej verjetnosti, in spoznali boste, kaj pomeni veselje do življenje. Za Slovensko demokratsko stranko je bila v tej krizi najpomembnejša Če nimate življenja, ne morete imeti veselje do življenja. Mi smo v prvi vrsti branili življenje, se za njega zavzemali, za njega plačali visoko politično ceno, po drugi strani pa razvijali Slovenijo, ne do 2030, morda celo do 2028, na katero bi bili vsi ponosni. ponosni. Spoštovani kolega, vso srečo vam želimo. Ne bomo metali polena pod noge, mi nismo takšni, bomo pa ocenjevali delo vas in pa vaše koalicije. Vse dobro na vaši poti. Hvala.

ker so se za to, da bi nastopil to funkcijo, v bistvu izrekli že naši volivci 24. aprila 2022. Še več. Če se spomnimo samo anket pred volitvami z vprašanjem, koga bi si želeli za predsednika Vlade, je bil dr. Golob vedno na prvem mestu, daleč pred vsemi ostalimi konkurenti. Predlog za imenovanje je torej legitimen, transparenten in temelji na potrjenem volilnem izidu. Smisel demokracije je, da vodijo izvršno oblast tisti, ki imajo največjo podporo volivcev, čeprav poznamo v zgodovini tudi drugačne primere. V prihodnosti nas čakajo precej razburkani časi, še posebej jeseni, ko se bomo po vsej verjetno srečali tako z energetsko krizo in po napovedih večjo aktivnostjo virusa covid-19, o čemer pa raje ne bi govorili. uspešno prebudimo te težave, seveda je pa drugih izzivov še veliko, potrebujemo močno vlado s sposobnim predsednikom, kar dr. Golob vsekakor je. Nalogo opozicije v razmerju do izvršne oblasti je predvsem nadzor njenega delovanja in pri tem niso odveč opozorila in konstruktivni predlogi. Bil sem prijetno presenečen, ko se je sedanja največja opozicijska stranka deklarirala kot konstruktivna opozicija. Ob njenih prvih dejanjih ob potrditvi naših mandatov – govorim o številnih vloženih zakonih, o dveh posvetovalnih referendumih, kar seveda je popolnoma legitimno in legalno pa sem si, najbrž zaradi tega, ker sem novinec, kot je poudaril moj predhodnik, predstavljal konstruktivnost povsem drugače. Ob tem se mi vprašanje zastavlja kar samo od sebe, kakšna sredstva bi opozicija šele uporabila, če ne bi bila konstruktivna. Novo vlado tako čaka težka naloga že takoj na začetku, saj se bo morala najprej lotiti tehnično-organizacijskih zadev namesto vsebinskih. 100 dni miru, kot je navada v že uveljavljenih demokracijah, ne bo imela, delo pa se bo začelo takoj. Nekatera opravila bodo podvojena ravno zaradi konstruktivnih potez največje opozicijske stranke, nekatera pa bodo potrebovala nekaj dlje časa kot je bilo predvideno. Ne dvomim pa, da jih bo nova vlada sposobna izpeljati tudi zaradi energije in spodobnosti, ki jo ima kandidat za predsednika Vlade dr. Robert Golob. Z veseljem ga bom podprl tudi in predvsem zato, ker je usmerjen v prihodnost, ker spoštuje kulturo dialoga, ker si zaslužimo boljšo državo, ker naš program in koalicijska pogodba vključujeta zeleni in digitalni preboj, poudarjata medgeneracijsko solidarnost, močno gospodarstvo, javno šolstvo, javno zdravstvo. Z medsebojnim sodelovanjem in dialogom nam to lahko uspe skupaj. Zato bom zaključil tako, kot je zaključil eden izmed sedanjih opozicijskih poslancev ob imenovanju odhajajočega primera. Citiram: »Verjamem, da bomo vsi skupaj zmogli dovolj moči, modrosti in razuma za soglasje o najpomembnejših odločitvah, od katerih je odvisna naša prihodnost.«

volji volivcev in dr. Roberta Goloba za mandatarja ne bom podprl, kajti v mojem volilnem okraju, ker sem sam zmagal, je stranka Gibanje Svoboda dobila drugi najslabši rezultat v celi državi in s tem so seveda ljudje jasno povedali, kdo si želijo, da sestavi naslednjo vlado. Tako da mojega glasu za predsednika Vlade ne bo dobil. Ta skromna predstavitev, ki smo jo slišali na začetku in je v 15 minutah bila predvsem neko leporečenje o tem, kaj vse bo; pogrešal sem tisti ples, lahko rečem tole, najbolj mi je šla v ušesa beseda eksperiment. Kar nekajkrat je dr. Golob dejal, da bo šlo za eksperiment. Se pravi, eksperiment na področju zdravstva, ki je zagotovo najbolj občutljivo področje in se ne gre igrati z njim, in pa ne vem potem, kje še vse eksperimenti. Je pa zanimivo, da ob vsem, kar v koalicijski pogodbi piše, se je osredotočil samo na tri stebre, se pravi zdravstvo, kjer bo eksperimentiral, na energetiko, kjer se počuti kot riba v vodi in je logično, da bo to nekako center te vladne koalicije, in pa še na izobraževanje. Kajti jaz menim, da Slovenija ne potrebuje nobenih eksperimentov, ampak potrebuje neko pot in pa neko začrtano strategijo, kako se bo razvijala naprej. Poznamo nek film Das Experiment, jaz upam, da ne bo šlo v tej smeri. Poznamo tudi nek drug eksperiment, glede na to, da jemljete v vlado stranko Levica, takrat, ko je leta 1970 na psihiatrični kliniki v Heidelbergu eden od zdravnikov ustanovil tako imenovani Sozialistisches Patientenkollektiv, se pravi kolektiv socialističnih pacientov, 50 svojih bolnikov je zbral in začel z njimi eksperimentirati. Teza pa je bila, da so vse mentalne in druge bolezni pri človeku zaradi tega, ker imamo patriarhalno družbo, ki temelji na svobodni gospodarski pobudi. patriarhalne družbe že dolgo nimamo več. Zdaj to še dodatno potrjujemo, dve oziroma danes že tretja podpredsednica parlamenta, še mi smo dali žensko za vodjo poslanske skupine, resda nima rdečih čevljev, pa vendarle. Je pa tisto drugo, kar je počel ta kolektiv socialističnih pacientov, svobodna gospodarska pobuda, podjetništvo, odprava kapitalizma – tega pa je v vaši koalicijski pogodbi veliko. In še nobena vlada, ko se je do zdaj sestavljalo, ni bilo toliko opozoril s strani gospodarstvenikov niti pri vladi Marjana Šarca, pa je že takrat stranka Levica igrala pomembno vlogo, toliko opozoril, kot jih je v primeru sestavljanja vlade v tem vašem poizkusu. Rekli ste že takrat, da denar ne prinaša sreče, in pa danes, da vrednost se ne meri v denarju.

In ko je prej gospa govorila o elitah, ki vladajo, glejte, zame je ravno kandidat, ki ga danes potrjujemo, predstavnik elite – tri mandate direktor državne firme, vidne politične funkcije v levih vladah. Dr. Golob je pripadnik slovenske politične, gospodarske, družbene, kakršnekoli elite, si že želite. Če on ni pripadnik elite, potem ne vem, kdo v tej državi je pripadnik elite. Ravno zaradi tega bom tudi glasoval proti, kajti Robert Golob predstavlja vse tisto, kar je v naši državi narobe pri demokraciji, pri volitvah, pri postavljanju vlad. Dr. Golob brez medijskega projekta, ki je trajal dve leti, dve leti se je vedelo, verjetno, da se bo ustanovilo neko Gibanje Svoboda, sicer kasneje se je potem šele šele odločilo, kdo kandidat bo, ampak dr. Golob je medijski projekt, s podporo nacionalne televizije, s podporo preko družinskih povezav POP TV. Nekritično poročanje seveda pripelje do rezultata, do kakršnega pripelje. to vidimo na vsake štiri leta ali pa še prej. In tudi v naslednjem poizkusu novih volitev bomo to videli, kot smo o tem že govorili. Veliko pa je bilo v tem času tudi govora o datumu 3. junij – vlado bomo postavili do 3. junija, želimo si imeti vlado 3. junija. Se pravi, se zelo mudi. Ne mudi se toliko zato, ker želite tako hitro začeti delat, ampak se vam mudi zaradi tega, ker se vam mudi z menjavami. Zdaj poteka mednarodna finančna preiskava proti GEN-I, proti dr. Robertu Golobu v Srbiji, v Črni Gori, na Kosovu se je že ustanovila preiskovalna komisija, skratka nakazil s strani GEN-I Srbije na firmo MB Consulting, 600 tisoč evrov, ki so bili potem dvignjeni, gotovina, gospod Berišaj, povezave z Robertom Golobom. Vse to se pač raziskuje. In verjemite mi, če postavite še takšne lojaliste na UPPD, na FURS, na SOVO, na policijo, kamorkoli želite, tega ustaviti ne boste mogli. In zaradi tega ste tudi naredili na ta način, da Slovenska demokratska stranka ne vodi Komisije za nadzor javnih financ, ker se seveda bojite, da bi karkoli prišlo na plano. Ampak drugje organi to raziskujejo, neodvisno od Slovenije. In verjamem, da se bomo v tem mandatu z vsemi temi posli, ki ste jih imeli v zadnjih letih na čelu državne firme GEN-I v prihodnosti še ukvarjali. Sam pa pač ne želim dati glasu, da bo premier nekdo, za katerega se bi kasneje tudi izkazalo, da je vpleten v mafijske posle in celo v kakršnokoli sumljivo trgovino in pa pranje denarja. Preden nadaljujemo, bi vas samo spomnila, da smo vsi dobili Etični kodeks, ki v 8. členu zapiše: »Poslanec je dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Na sejah Državnega zbora, sejah delovnih teles, sestankih, delovnih in drugih srečanjih ravna tako, da ne moti dela svojih kolegov in drugih udeležencev, goji demokratični dialog in ni žaljiv.« Prosim, da temu sledimo. Besedo ima kolegica Janja Sluga. Izvolite postopkovno, gospod kolega Žan Mahnič. Hvala, spoštovana podpredsednica. Za nadaljnjo razpravo, da bom vedel, kako naprej razpravljati, mi prosim povejte, kaj je bilo tukaj v nasprotju s tem etičnim kodeksom ali kako ste rekli. Ste oblikovali postopkovni predlog morda? ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Ja seveda, zato, da bom vnaprej vedel razpravljati, ker postopkovno je glede na tega, kako seja poteka, bi vas prosil, da bom za naslednjič, ko se bom javil k besedi, da bo v skladu s poslovnikom in etičnim kodeksom, da mi poveste, česa se je treba izogibati, kaj v moji razpravi je bilo v nasprotju z etični kodeksom. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: V diskurzu samo ne biti žaljiv, ne biti diskriminatoren in biti spoštljiv drug do drugega. Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima kolegica Janja Sluga, pripravi se kolega Janez Cigler Kralj. Izvolite. lepa. Saj veste, kaj pravijo o tistih, ki se čutijo z določeno opazko nagovorjene. Jaz bi se vaši strani, ki je danes kar precej glasna, precej kritična pa predvsem precej morbidna v svojih razpravah, kar je seveda možno čisto razumeti, najprej zahvalila. Zahvalila za vse, kar ste dobrega v dveh letih naredili za to državo, za državljanke in državljane. Ampak ker je bilo seveda tistega slabega precej več, so volivci na volitvah povedali tako, kot so povedali. Bilo je veliko zdrsov, bilo je veliko napačnih odzivov, bilo je veliko zavajanj, veliko ustrahovanj. Bilo je tudi veliko eksperimentov z vodnimi topovi in solzivci. zato je seveda zdaj čas, da oblast prevzame tisti, za katerega so volivci rekli, da jo pač mora. Vi pa se premaknete nazaj v opozicijo in seveda ostanete podobno konstruktivni, kot ste bili zdaj v teh nekaj dneh. Ni bilo zaman vprašanje, kakšna bo SDS, ko bo v opoziciji. Odgovorjeno je bilo s strani bivšega vodje poslanke skupine: »Takšna kot vedno.« In takšna tudi je. In v teh dneh so se tudi novi poslanci, spoštovani kolegi naučili, kaj to pomeni in se temu niti ne morejo načuditi. Tudi ni bilo zaman vprašanje, kakšna bo Nova Slovenija v opoziciji. Takšna kot vedno. Skrita, prikrita, podtalna, pa vendar vedno podpornica in pa poslušateljica. Seveda je za obe opozicijski stranki takšno delovanje njuna legitimna pravica, vendar pa so volivci že povedali, kaj si o takšnem delovanju mislijo, pa naj bo to delovanje na vladni strani ali pa v opoziciji. Čisto vseeno. Ljudje so na volitvah z najbolj prepričljivo večino v zgodovini Slovenije oblast dali v roke dr. Golobu in novi koaliciji. Tak rezultat je bil glede na vse pričakovan, pa vendarle tak rezultat ni nekaj, s čimer bi se veljalo še dolgo trkati po prsih, pač pa ga je potrebno sprejeti ponižno in odgovorno, z zavzetim delom. delom. Tega dela ne bo zmanjkalo glede na stanje v državi, glede na notranje razmere, glede na zunanje politične okoliščine, glede na zdravstvene okoliščine, podnebne spremembe, draginjo, energetsko in tudi prehransko draginjo, padec na malodane vseh lestvicah posameznih kazalnikov od pravne države do medijske svobode, celo padec na lestvici enakosti spolov, ki se je zgodil v preteklih dveh letih. Vse to nas sili k temu, da spali zagotovo ne bomo. In o tem ves čas govori, predvsem pa tako tudi dela bodoči mandatar dr. Robert Golob. Tempo dela, ki si ga je zastavil, verjamem, opoziciji ni po godu. Ampak kolikor smo ga do sedaj uspeli spoznati, on je na svojih običajnih delovnih obratih. In verjamem, da tega niste vajeni, in verjamem tudi, da se bomo očitkov na temo tako imenovanega hitenja v nadaljevanju še naposlušali. Je pa ta tempo, ti delovni obrati oziroma za vas to nepotrebno hitenje več kot potrebno glede na stanje, ki ste ga uspeli v dveh letih v tej državi narediti glede na to, da se še vedno oklepate in do zadnje bilke borite na oblasti, za oblast in tisto, kar pač s temi vajetmi v rokah počnete.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica za besedo. Spoštovane, spoštovani! Spoštovani kandidat za predsednika Vlade dr. Robert Golob! Dober dan. Skavt si šteje v čast, če si pridobi zaupanje. To je prvi skavtski zakon. In glede na ta prvi skavtski zakon pomeni, da potrebuje človek ali pa ekipa kar nekaj časa, da se dokaže s svojimi, lahko rečemo, najprej besedami, ravnanjem in predvsem dejanji, da si pridobi zaupanje ljudi, v našem primeru smo politiki v Državnem zboru in izbrani s strani ljudi, torej celotne skupnosti v naši Sloveniji. In glede na to, da je pridobivanje zaupanja, lahko rečemo, malo dolgotrajnejši proces, verjetno ne bo zamere, če na začetku pristopamo z rahlim nezaupanjem. Ko poslušamo načrte, ko beremo koalicijsko pogodbo, ko poslušamo danes razprave spoštovanega kandidata, koalicijskih in pa opozicijskih poslancev o tem programu, o katerem se bomo pravzaprav danes dejansko odločili. To rahlo nezaupanje pa vseeno ne pomeni,

Moji kolegi iz Nove Slovenije – krščanskih demokratov so že predstavili nekaj vsebin ali pa nekaj točk, ki so tudi nam programsko blizu. Recimo, naš predsednik Matej Tonin je povedal, da nam je blizu regionalizacija, ustanovitev regij. Sam bi osebno lahko morda izpostavil nekaj dobrih točk iz predstavljenega programa, in sicer vlaganje v družbo znanja to bo gotovo top prioriteta celotne Evropske unije in tudi Slovenija mora tu veliko vlagati, da ne bomo ostali zadaj. Vlaganje in podpora invalidom, vsem osebam s posebnimi potrebami, ranljivim skupinam in vračanje ali pa dajanje dostojanstva tem skupinam – to je bilo izjemno izraženo tudi v preteklih dveh letih v času zelo težkega mandata, mandata, predvsem na resorju dela, družine, socialnih zadeva, enakih možnosti. In pa poudarjanje veselja do življenja. To so, lahko rečem, dobre točke, čeravno mi pri njih manjka nekaj več konkretizacije, s kakšnimi cilji, s katerimi koraki bomo prišli do izpolnitve tega. Na drugi strani se vsaj meni zdi malo manj dobro in tu še ni ali pa zaenkrat še sploh ni zaupanja pri točki, ko se izpostavlja eksperiment v zdravstvu. Po tem, kar sem sam in kar smo videli pretekli dve leti v zdravstvu, ni čas in ni priložnost, ni trenutek za eksperimente, sploh pa iskanje skrajnih mej zmogljivosti. V Novi Sloveniji in sam osebno menim, da je potrebno iti v zdravstvu obratno. Pacienta, tistega, ki išče storitve ali posege, postaviti v središče in slediti njegovim potrebam, zato da pride hitro in brez doplačil do svoje storitve, da ne izgublja svojega zdravja in časa v bolniški, ko gre veliko denarja za bolniška nadomestila in se njegovo zdravstveno stanje še slabša. Tudi menim, da nimamo časa za iskanje vzrokov za draginjo več kot 10 ali 18 mesecev, če sem pravilno poslušal. Mislim, da tega časa ni. Draginja, energetska in pa draginja hrane, lahko rečemo tudi ostalih zadev, kot je gradbeni material, to se čuti v gradbeništvu v vseh investicijah, tudi državnih, ni, tega časa ni in tega se je treba lotiti takoj. Sicer pa smo svoje programske prioritete v Novi Sloveniji poudarili tudi s tem, da smo vložili sedem zakonov. Štirje od tega so zakoni, ki nam jih je, žal, stranka Levica zablokirala, ko so prišli v parlament, in je naša dolžnost, mi smo zavezani našim volivkam in volivcem, pravzaprav vsem volivkam in volivcem, da te štiri zakone damo v obravnavo, da se da delu da se da delu tista priložnost, da kdor dela, ne sme biti reven, in pa delo se mora splačati. Delo mora biti spoštovano in delo je vrednota. Seveda pa za tiste ranljive, ki ne morejo, ne po svoji krivdi, delati, pa moramo tudi poskrbeti. Preprečiti se morajo zlorabe socialnih pomoči. In še enkrat, omogočiti je treba vsem otrokom pravico do šolanja, osnovnega šolanja in pomagati, če ne drugače, tudi malo prisiliti starše šoloobveznih otrok, da te otroke pošiljajo v šolo. Kajti le tako se bodo lahko otroci izvili iz enega začaranega kroga revščine. Čaka nas pokojninska reforma v naslednjem mandatu, ravnotežje med različnimi višinami vplačil in potem pravicam iz tega. In pa še nekaj ob zaključku, točka z minimalno plačo na 800 evrih, je pravzaprav, lahko rečem, točka brez napora. Kajti 800 evrov bo gotovo pokazal nov izračun po formuli iz Zakona o minimalni plači, ravno v tem času se izračunajo novi življenjski stroški in gotovo bo nova minimalna plača preračunana na nekje okoli 800 evrov neto. Manjka mi v tej koalicijski pogodbi obljubljeni brezplačni vrtec za vse otroke in še nekaj drugih obljubljenih zadev. Velika pričakovanja so zdaj usmerjena v vas. Po vaših sadovih vas bomo spoznali. Srečno. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Lucija Tacer. Pripravi se kolega dr. Anže Logar. Izvolite. LUCIJA TACER Sprememba pristopov in strategij je edini način, da se bodo spremembe v državi lahko zgodile in da se bo lahko situacija izboljšala. V tem pogledu so eksperimenti nujni. Kar pa je pomembno, je, da so izpeljani z dobrim kadrom in vodstvom. In zato me pod vodstvom novega mandatarja ne skrbi. Najprej se pridružujem izjavam kolegov in kolegic iz poslanske skupine, ki so izpostavili kompetence našega bodočega mandatarja. Na tej točki pa bi dodala še en element, pozitivno lastnost, ki verjamem, da kandidata za mandatarja Roberta Goloba odlikuje. In to je odnos do mladih. V okviru naše stranke je bila mladim dana velika priložnost. Sama sem delovala kot vodja skupine mladih na začetku, bili smo vključeni, vsebinsko, pri oblikovanju programa in dobili smo možnost kandidirati za vidna mesta, poleg tega pa tudi druge aktivne oblike sodelovanja. Takšen način delovanja je vodil Robert Golob in takšno vrsto vodenja potrebujemo, da bomo imeli mladi in posledično naša slovenska družba nov zagon in perspektive v Sloveniji. Če pravimo, da na mladih svet stoji in da jih je treba opolnomočiti, sem prepričana, da je izbira Roberta Goloba kot predsednika Vlade prava odločitev. Hvala.

V resnici bi se rad najprej odzval na laži kolega Mahniča. Nobena mednarodna finančna preiskava ne poteka ne v Srbiji ne v Črni gori, nobena. Ampak okej, to ni nič novega in to je tudi edini odziv, ki ga bom imel v takem tonu, zato ker je prav, da ljudje vedo, da takrat, ko se nekdo zlaže v parlamentu, ima tisti, ki je bil z lažjo prizadet, pravico in dolžnost, da to jasno pove. Glede ostalih stvari bi se rad odzval še na dve zadevi. Najprej, zakaj ne bom govoril o prejšnji vladi. Saj so povedali ljudje vse. Vse so vam povedali 24. 4. Ja, Ja, ljudje hočejo spremembo in nočejo vas. Vse so vam povedali. Zakaj bi vam jaz zdaj to ponavljal? Zakaj bi užival, tako kot bi vi mogoče, v tem, da vam nasipam soli na rano? To ni naš namen. Naš namen je, da upravičimo pričakovanja ljudi in da jim vrnemo upanje v boljšo prihodnost. In zato govorim samo o tem. In kar se vrednosti tiče, zelo jasno sem povedal, bom raje ponovil zato, da se ne bi izgubilo. Vrednost ni samo denar. Vrednost je tudi v materialni obliki in tudi v nematerialni obliki. Vsak od nas, vsak od nas prispeva tisto vrednost, ki jo lahko. So ljudje, ki jo prispevajo v nematerialni obliki in smo jim zato neizmerno hvaležni, in so ljudje, ki pač najboljše prispevajo v materialni obliki. In tudi tem smo hvaležni in prav je tako. In družba znanja in družba talentov temelji ravno na tem, da vsak prispeva tisto, v čemer je najboljši in v čemer se najboljše počuti, ker s tem družba raste. Samo na ta način lahko družba raste. Ko mi ljudi silimo, da bi prispevali samo v materialni obliki, četudi jim to ni pisano na kožo, četudi tega ne zmorejo, jih silimo v to, da so hlapci. In na to jaz pač ne pristajam. V podjetju, ki sem ga vodil, ker ste ga že omenjali, smo naredili pred tremi leti eksperiment, ki se je fantastično izšel. Podjetje je tehnološko – škoda, ker kolega Breznika ni tukaj zdaj – je tehnološko podjetje in povabili smo k sodelovanju 100 humanistov, popolnoma protiintuitivna poteza. Le kaj bodo humanisti, kot sem prej poslušal, počeli v… kje so inženirji? Inženirji smo že bili tam. Kaj bomo mi inženirji s humanisti? Najprej so me gledali vsi, podobno kot gospod Breznik, če se mi je malo zmešalo. Danes so ti humanisti nepogrešljivi. Danes so ti humanisti poskrbeli zato, da je podjetje dvignilo dodano vrednost, ne GDP per capita, dodano vrednost za dvakrat, tudi z njihovo pomočjo. Prav vsak lahko prispeva takrat, ko mu damo priložnost. In to je razlog, zakaj sem se podal v politiko. Ker hočem vsakomur omogočiti, da prispeva tisto, kar zna. Celo kolega Mahnič je prispeval po svoje. Samo mu ni uspelo, ker so ga volivci zavrnili 24., čeprav je zmagal. Hecam se. Hecam se, ker se je treba hecati. Spraševali ste se, kaj je tisto, kar bi vi potrebovali, da bi volivci prepoznali vrednost vaše stranke. Mogoče drugega predsednika, ampak to je vaša stvar. Boste morali sami presoditi, kaj je tisto, ker vi potrebujete. Mi bomo presojali o tem, kaj ljudje pričakujejo in kaj ljudje od nas zahtevajo. Vsak naj se ukvarja s svojim pragom. Da, zagotovo. In še čisto na koncu, čestitke minister. A veste, da ste bili vi po enem tednu, ko so združenja delodajalcev kritizirala dvig minimalne plače, ki je zapisan v koalicijski pogodbi, kritizirala, kako bo to potop gospodarstva in izselili se bodo iz Slovenije, ker se bo minimalna plača dvignila na minimalno 800 evrov, in vi ste bili edini do sedaj iz tega pola, ki je spregledal histerijo in ugotovil, seveda se bo dvignila, saj s tem nič ni narobe. In jaz celo verjamem, da če bi bili vi minister, se bi ravno tako dvignila. Ampak vaši kolegi in predvsem delodajalci žal ne premorejo v tem primeru vaše inteligence ali pa je ne želijo. Ampak to nas ne ovira pri tem, da bomo mi šli po poti, ki je zastavljena. Po poti, ki je zastavljena, da želimo socialno pravično in solidarno državo, v kateri bomo vsakemu omogočali, da ustvarja vrednost, zato da bo prispeval po svoje k tej družbi. In jaz se v resnici veselim, čeprav mogoče ne zgleda tako, ampak jaz se res veselim, da bom še hodil v ta hram demokracije, da bomo še imeli tako izmenjavo mnenj. In jaz bom vedno iskren z vami. In takrat, ko bo nekdo povedal nekaj, kar stoji, ga bom pohvalil pred vsemi. Jaz res nisem obremenjen z ideologijo. In tisti, ki ste me poznali tako ali drugače, predno sem stopil v politiko, to natančno dobro veste. Ampak danes stojim na sredini. In veste, zakaj stojim na sredini? Zato ker želim celotno družbo popeljati v boljšo prihodnost in ne samo desnega krila ali samo levega krila. In tukaj bom stal, dokler nam to ne uspe. Hvala lepa. Repliko ima kolega Žan Mahnič. Izvolite. ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. Kar se finančne preiskave tiče – po mojih podatkih v državah, ki se jih omenil, ta preiskava poteka. Po vaših podatkih ali pa mogoče bolj željah, ta preiskava ne poteka. Pustiva zdaj času čas, kot ste prej rekli, pa se bo na koncu zadeva izkazala, kdo je imel prav. HOT: Če ni nobenega odziva naprej, nadaljujemo z razpravo. Dr. Anže Logar, pripravi se mag. Miroslav Gregorič. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Mi danes poslušamo govor kandidata za mandatarja, hkrati pa smo včeraj ali pa že prejšnje dni brali koalicijsko pogodbo. In človek se pri dveh tako različnih tolmačenjih vpraša, kaj velja. Slišana oziroma izgovorjena beseda ali zapisana beseda oziroma ali velja pogodba ali velja to, kar nekdo reče pred kamero. Kandidat za mandatarja je rekel, da je vse, ker ljudje pričakujejo, upanje. To ima dvojni pomen − poznamo tisto egoistično upanje, upam si zato, ker lahko, ali pa tisto altruistično, upam, da bodo ljudje dobro živeli. In zdaj, če naredimo to ločnico med tem egoističnim in altruističnim, koalicijsko pogodbo beremo, vidimo to: upam si narediti vse, kar mi levica pravi. Če pa gledamo to altruistično oziroma današnji govor, pa vzbuja nekaj upanja, da bo vključil levo, desno, srednjo, vse, ker, kot pravi kandidat za mandatarja,

pa bomo iskali različen balans, kako naj razumemo določene besede? Ker tisto, kar je zapisano, mislim, da je zelo jasno. 9. 5. ste rekli: »Striktno in dosledno moramo začeti ugotavljati strokovnost in podkovanost vseh kadrov države.« In na dan, ko ste izrekli te besede, je bil za generalnega sekretarja Državnega zbora predlagan Robert Pavšič. To vemo tisti, ki smo tukaj sedeli, za kakšen predlog je šlo, zato je bil kasneje verjetno tudi umaknjen. Včeraj ste podpisali koalicijsko pogodbo. To je trdneje kot danes izrečene besede. Verjetno bi Luka Mesec rekel, da gre za biblijo vaše koalicije. Priznam, spoštovani dr. Golob, ni mi jasno, zakaj ste kot predsednik stranke oziroma gibanja, ki ima tukaj v Državnem zboru 41 sedežev, 41 poslancev, kjer imate s s Socialnimi demokrati udobno večino, torej dve stranki, koalicijsko pogodbo zaobrnili tako v levo. Oprostite jaz te razlage danes, pa še posebej po vašem nastopu, nisem dobil. Mnogi pravijo pa tudi v medijih novinarji radi zapišejo, da je vaš vzornik Janez Drnovšek in da želite voditi njegovo politiko. Pa poglejmo, kako to izgleda v realnosti, ki jo mi spremljamo zdaj. Brez neke analize, brez neke realne primerjave in argumentacije predlagate vlado, ki ima največ ministrskih resorjev v Evropski unija, pa mediji v bistvu ob tem ne razpravljajo o stroških. Odločate o razdelitvi delovnih teles v Državnem zboru, na podlagi poslovnika pa sprejmete odločitev, ki je v nasprotju s poslovnikom. Napoveste menjave vseh, ki so bili predhodno imenovani, pa mediji v bistvu potem še celo ploskajo. Napovedujete menjave tudi tam, kjer jih nihče pred vami, nobeden predhodnik ni naredil, ni napovedal, kaj šele naredil in tudi zakonske podlage za takšne menjave ni. To je pa v bistvu realnost. To našteto, ti dogodki, ki se nizajo, so v bistvu antipod tega, kar je Drnovšek nekoč zagovarjal. In še nekaj. Drnovšek v ministrsko ekipo ne bi povabil Marjana in Alenke. Morebiti bom poskušal to dejanje razložiti ali pa razumeti skozi prizmo teh volilnih sloganov, ki so bili v času predvolilne kampanje, ki je tako determinirala tudi postvolilno dogajanje. LMŠ je nastopil: Normalizacija rešitve in razvoj. To je treba priznati, prišlo je do normalizacije. Kot prvo v tem državnem zboru ni stranke, ki nosi ime po svojemu predsedniku. To je definitivno normalizacija. SAB je nastopil s sloganom Pogumni in zanesljivi, to je res. Pogumni ste, da ste Alenko vzeli v vlado oziroma da jo boste, zanesljivo pogumni. In če naj na podlagi treh strank, ki ste skupaj naredile koalicijo, naredim eno krilatico, ki bi najbolje opozarjala ne to, kar danes govorite, ampak to, kar ste zapisali v koalicijski pogodbi, bi rekli: Drugačna svoboda za vse ne samo za peščico. Zdaj pa vprašanje: Kakšna drugačna? To je pa tisto dejanje − kakšna drugačna? In pa za vse, za peščico ali za vse enako tudi? To pa je vprašanje, to pa bomo videli na podlagi dejanj. Koalicijska pogodba ne obljublja. Naprej. Svoboda pravijo, da je zelena stranka, vsaj tako jo označujejo. Zdravo okolje, to mislim, da se strinjamo, je ključno, zato pričakujem, da kot predstavniki 41 poslancev zelene stranke ne boste nadaljevali s kanalom C0, kjer gradi ljubljanski župan kanalizacijo čez vodonosnik, da ne boste gradili. Čeprav je verjetno vas, če uporabim vaše besede, kraljica iz Mestnega trga 1 s to temo zagotovo že kontaktirala. Če pa vas ni, vas bo v zelo kratkem. In naprej. Boste podpisovali anekse za Kolektor. Ste morda Alenko vzeli v vlado zato, da bo ona opravljala to umazano delo? In v uvodnem nagovoru ste podčrtali – o tem se absolutno strinjam z vami −, da je treba izbrati najboljše ljudi in da naj delajo tisto, kar najbolje zmorejo. In tako bomo dobili Marjana Šarca za ministra, prvega vojaka v državi. Moje vprašanje je zdaj sledeče glede na to, da se je svobodno utopil v Gibanju Svobode, ali bo za odločitvami oziroma politiko Marjana Šarca glede na to, da gre za državotvorni resor, stalo 41 poslancev Gibanja Svobode, ko se bo bodel z utopičnimi idejami v zaostrenih varnostnih razmerah v Evropi in širnem svetu z Luko Mesecem. Skratka, bo 41 proti 5 ali bo 5 proti 0? To je zelo pomembno vprašanje glede na to, v kakšne razmere svet drvi. In še eno opazko za zaključek, ravno zato, ker govorim, da je pomembno tudi to, kaj se pove in da je to, kar je zapisano, na nek način povezano z dejstvi in z realnostjo. Luka Mesec je včeraj na novinarski konferenci rekel, ko ste podpisali trojček, novo koalicijsko pogodbo: »Z današnjim dnem končujemo izgubljeno desetletje in pol«. To je od leta 2008. Od leta 2008 je bila najprej Pahorjeva vlada, v kateri je bila SD, potem je bila eno leto vlada SD, Nova Slovenija, potem je bila dve leti vlada Pozitivne Slovenije, kamor spadate tudi vi gospod Golob pa SD, potem je bila vlada 2014−2018, kamor spada SD in med drugim tudi Janja Sluga, ki je zdaj v Gibanju Svoboda, 2018−2020, kjer so sedele vse stranke, ki tvorijo to novo koalicijo. Da povzamem, od 15 izgubljenih let je 12 od teh 15 let predstavljala politiko politika, ki danes sestavlja to koalicijo. In zdaj se vračam na tisto upanje. Morate priznati, da če iste stranke, ki so od 15 let 12 let zašuštrale, če uporabim izrazi Luke Mesca, da je to upanje rahlo okrnjeno. Zdaj pa samo še ena misel. Volitve so za nami. Čas teh demagoških razprav, upam, da je minil. Revanšistična politika, ki ste jo napovedovali tudi po volitvah, do današnjega dne, mislim, da je najslabša izbira. Sam za razliko od opozicijskih politikov v preteklem mandatu ne gledam na način »slabše za državo – boljše za mene«, ne, nasprotno, gledam »boljše za državo – boljše za nas vse«, ker smo mi vsi Slovenija. In vsi moramo skupaj sodelovati za to, da lahko državo peljemo na

Spoštovana predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani kandidat dr. Robert Golob! Naj začnem s tem, da povem, da je gospod dr. Robert Golob v zelo kratkem času organiziral Gibanje Svoboda, ki je prepričljivo zmagalo na volitvah aprila letos, in nato uspel povezati Socialne demokrate in Levico v koalicijo, ki se je v rekordnem času dogovorila o programu za delo koalicije v vladi za naslednja 4 leta. Prav tako so pripravljene sestave vseh odborov in komisij Državnega zbora in njihovi člani. Usklajena so tudi že imena vseh kandidatov za ministre nove vlade. Vse to kaže na odlične in moderne upravljavske in pogajalske lastnosti kandidata, ki si jih je pridobil v času, ko je bil vodja pogajalske skupine za EU na področju energetike, nato državni sekretar za energetiko na prelomu tisočletja in kasneje v podjetju GEN-I, ki je pod njegovim vodstvom raslo in dosegalo odlične poslovne rezultate. V Gibanju Svobode je uspel v kratkem času organizirati multidisciplinarno in medgeneracijsko ekipo, ki je pod njegovim vodstvom pripravila program stranke in izvedla volilno kampanjo. Program Gibanja Svobode je znal hitro uskladiti s koalicijskima partnerjema v skupni program za delo koalicije od 2022 do 2026. Ta program naslavlja najširši spekter področij in izzivov in naj jih nekaj naštejem. Politični sistem, ki naj zagotovi stabilnost in povrne zaupanje v demokratične institucije, politike in nosilce javnih funkcij, vključevanje civilne družbe kot partnerja v proces odločanja, vodenje zunanje in obrambne politike, ki izhaja iz kulture miru in ne nasilja, ki nadaljuje podporo državam Zahodnega Balkana v vključevanje v EU, ki goji dobrososedske odnose z vsemi sosedi, ki zagovarja učinkovit multilateralni sistem in krepi aktivnosti OZN, socialno in vključujočo skupnost z upoštevanjem socialnega dialoga z ničelno toleranco do sovražnega govora in diskriminacijo, vladavino prava, ki bo temeljila na neodvisnosti in strokovnosti delovanja institucij ter doslednem spoštovanju načela delitve oblasti, ki bo omogočila hitrejše odločanje in prenehanje izigravanja pravne države ter prekinila razpolaganje z nezakonitim premoženjem, podpora policentričnemu regionalnemu razvoju, učinkovit javni servis v luči zelenega prehoda in pospešene digitalizacije, podporo medgeneracijskem zavezništvu, podporo invalidom, za ambiciozno stanovanjsko politiko, za dostojno, kakovostno in aktivno življenje za tretje življenjsko obdobje, za bitko za talente, kjer bo beg možganov nadomestilo kroženje možganov in vračanje onih, ki delajo v tujini, za posodobljeno vzgojo in izobraževanje za vse starostne skupine z več športa za zdrav življenjski slog, z večjim poudarkom na visokem šolstvu in znanosti in povezavi z gospodarstvom ter spodbujanjem inovacij in krožnega gospodarstva, z zelenim prebojem kot odzivom na podnebne spremembe, s skrbnim varovanjem narave in trajnostnim izkoriščenjem danih naravnih virov in sonaravnim gospodarstvom, s fokusom na obnovljivih virih energije, s spodbujanjem novih tehnoloških rešitev, s pravičnim prehodom pri opustitvi rabe premoga in zapuščanje fosilnih goriv v prometu, odgovorno do zanamcev in etično do narave, z odgovorno odločitvijo o gradnji nove jedrske elektrarne, z obvladovanjem vseh odpadkov ter z boljšim obvladovanjem emisij, za učinkovito uporabo sredstev EU, med drugim tudi pri podpori zelenemu preboju, z infrastrukturo, ki bo povezovala in služila vsem prebivalcem, gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu, od telekomunikacijske, digitalne, cestne, železniške, letalske in pomorske, poudarkom na družbeni odgovornosti, ki vključuje več ženske na vodilnih pozicijah, promovira udeležbo zaposlenih na dobičku in učinkovito upravljanje državnega premoženja in zadnje, s celovito prenovo zdravstvenega sistema, ki vključuje reševanje trenutnih akutnih težav, kot so izhodna covid strategija, takojšnje skrajšanje čakalnih dob, vključno z dostopom vseh do zdravnika na primarni ravni, učinkovito izrabo obstoječe medicinske opreme in digitalizacijo in zdravstvo s pogledom na prihodnost in za več poudarka na duševnem zdravju in zdravstveni preventivi. Trdno verjamem, da bo nova vlada pod vodstvom predsednika Vlade dr. Roberta Goloba sledila v največji meri takemu programu Vlade. Zaradi dosedanjega dela in rezultatov dr. Roberta Goloba in programa za delo koalicije menim, da je predlog predsednika republike gospoda Boruta Pahorja, ki predlaga, da Državni zbor izvoli gospoda dr. Roberta Goloba za predsednika Vlade Republike Slovenije primeren in ga bom z veselem podprl. Hvala lepa.